Hvala za besedo. Glede Zakona o tujcih je verjetno najprej potrebno povedati naslednje, in sicer, da ta zakon v prvi vrsti govori o zaposlovanju tujcev in šele nato o integraciji. Se pravi, najprej naslavlja vprašanje potreb po delovni sili, ki je v Sloveniji primanjkuje. Se pravi negovalk, negovalcev, socialnih zavodih, DSO-jih, medicinskih sester, delavcev v turizmu, v gostinstvu, gradbenih delavcev, med drugim tudi visoko izobraženega kadra, ki ga primanjkuje, tudi zdravnikov. Zakon torej uvaja olajšave pri zelo zapletenih birokratskih postopkih pridobivanja delovnih dovoljenj. Naši podjetniki, naši gospodarstveniki, GZS vse to, kar naslavlja ta zakon v zvezi s tem pozdravljajo, saj vemo vsi, da te delovne sile primanjkuje. Domače ni. In drugič, zakon seveda ustvarja tudi pogoje za to, da se lahko tujci začnejo integrirati v našo družbo. Med temi pogoji za integracijo je seveda nujni pogoj jezika. In ta pogoj v tem zakonu je naslovljen. Ni res, da tega pogoja ni. Je. V 18. mesecih bodo morali predložiti dokazilo o znanju jezika na stopnji A1. V vmesnem času jim bo država z obveznimi tečaji omogočila možnost, da to znanje dosežejo. Zakaj to obdobje? Zaradi tega, ker preprosto ta hip tečajev, toliko tečajev nimamo. Takole bi rekla kolegom na levi strani, ker vidim, da je samo še kolegica, ki vodi sejo, ostala v dvorani. Tako imenovani integracijski testi, tudi jezikovni, niso v neskladju s pravnim redom Evropske unije, dokler spodbujajo integracijo tujcev na trgu dela EU. Pravni principi za njihovo urejanje se razlikujejo v določenih podrobnostih, in sicer v odvisnosti od tega, za katero (nadaljevanje) gre. Skratka to, da uvajamo nek izpit oziroma nek test, jezikovni, za tujce, ni v neskladju s pravom EU. Toda bolj kot to, kar je strah kolegov na levi strani, je tisto kar bode v oči v današnji razpravi in v razpravah, ki smo jih spremljali na odborih, bil neke vrste strah oziroma, bom rekla, še bolj neposreden šovinizem do tujcev, predvsem iz tistih, ki v našo državo na delo prihajajo iz tretjih držav, torej držav nekdanje Jugoslavije, Albanije, Kosova, Bosne, Azije, Afrike. Tukaj je treba povedati, da zakon upošteva konvencijo EU o človekovih pravicah, ki vsem ljudem, tudi tujcem, daje to osnovno človekovo pravico do življenja v družini, po družinskem življenju, združitve z lastno družino, in zato je ta jezikovni pogoj postavljen zanje. Kot je prej povedala kolegica Lucija Tacer, je jezik osnovni element integracije, to vemo vsi v tej dvorani, se pravi, tudi pridruženi družinski člani morajo opraviti tečaje, pokazati nivo znanja slovenskega jezika vsaj na tej osnovni stopnji A1. Torej ključno določilo o znanju jezika, jezikovni pogoj, ki je tako skrbel kolege v opoziciji, da so zdajle nekaj dni mahali celo z referendumom in nam s tem grozili, je v ta zakon vključen. Še enkrat glede očitka o diskriminatornosti z leve strani, češ da ta pogoj jezika ne velja za vse državljane oziroma vse tujce enako, se pravi, predvsem za državljane EU ta pogoj ne velja. Sama sem imela podobne pomisleke, se pravi ,glede diskriminatornosti, vendar sem razumela in smo se v koaliciji uskladili in jasno povedali, da se bodo zadeve enakovredno rešile za vse, zato seveda od ministra, ki danes sedi z nami v dvorani pričakujem, da nam bo čim prej predložil predlog ustreznih politik integracije za tujce, ne samo tiste, ki prihajajo iz tretjih držav, ampak za vse, ki prihajajo in že živijo v Sloveniji in to tako politiko, ki ne bo diskriminatorna do tujcev, ki bo v skladu z evropskimi direktivami in predvsem s konvencijo EU o človekovih pravicah. Hvala lepa. Žal se kot predsedujoča ne morem zdaj odzvati na nekatere zadeve, kjer sem bila nekoliko napak razumljena, kakorkoli, besedo predajam poslancu mag. Branku Grimsu. Izvolite. še enkrat za besedo. Od vsega začetka opozarjam, da je signal, ki ga daje ta današnji predlog zakona, ki ga je predložila Vlada po hitrem postopku, ki mu nasprotujejo celo vaši župani, da je ta signal napačen. Poglejte primere, ki so samo danes bili že tukajle, tisti ki v koaliciji Golobove Vlade trdite, da je odgovornost države integracija, trdite, da je odgovornost lastnikov stanovanj, da ugotavljajo, če imajo koga nepovabljenega prijavljenega na svoji nepremičnini. Pravno gledano je korektno ravno nasprotno, primarno je naloga integracije tistega, ki prihaja, in če pač se ne želi integrirati, ima vso pravico, da odide. Po drugi strani pa seveda, če je nekje ena upravna enota naredila eno šlamparijo ali pa, da je nekdo celo direktno zlorabil zakon, v tem primeru je tukaj treba to ugotavljati po službeni dolžnosti, ne pa to valiti na lastnika tiste nepremičnine. Po drugi strani, ko se govori o znanju jezika, se v eni sapi zavzemate za zakonitost, ko pa se reče, da je vendarle to znanje potrebno, je pa to takoj v naslednjem stavku iste osebe okarakterizirano kot šovinizem in do česa to pripelje, zakaj to kot uvod. Ravnokar sem iz Kranja dobil obvestilo in to od take osebe, ki je na položaju, ki se s tem neposredno ukvarja, da verjamem, da je še kako resnična, da glede na vzdušje, ki ste ga naredili, da nameravajo tujci izven držav EU, 14. aprila izvesti pred upravno enoto Kranj protestni shod, citiram: »S tem, da se predvideva, da bodo zahtevali odstavitev vodje oddelka za tujce,

Upravna enota Kranj namreč zadnje pol leta dela zelo dobro in učinkovito in dosledno spoštuje zakon in zdaj si pa predstavljajte do česa pridemo? Do tega, da tisti, ki očitno ali kršijo ali nameravajo kršiti slovensko zakonodajo in jo zlorabljati, bodo zdaj protestirali proti upravni enoti, ki dosledno izvršuje zakonodajo in izvaja kontrole. Pa kje mi živimo? Ampak, do takega vzdušja ste vi očitno pripeljali s tem, ker pač takole predlagate. S tem, ko ukinjate po, predvidene mehanizme nadzora po zakonu, jih rahljate, delate zakon bolj ohlapen in očitno so tisti, ki pač zlorabljajo ali nameravajo zlorabljati slovensko zakonodajo to razumeli. Cel kup je bilo tudi popolnoma napačnih informacij, ki so bile danes dane tukajle v tem Državnem zboru. Med njimi, se lahko uveljavljajo razne stvari šele po 5. letih. Marsikaj se lahko uveljavi takoj, ko ti dobiš pravico do stalnega oziroma začasnega prebivališča in pride do združitve, pač določeni transferji, dodatki, etc., ki, do katerih si upravičen takoj. Se pravi, že to je v resnici krepko zavajanje, ne? No, poleg tega, gre za vprašanje doslednega spoštovanja zakonitosti in tukaj sem na začetku opozoril, da se zanalašč meša takrat, ko rečeš, da zahtevaš zakonitost, je to potem vse od šovinizma do ne vem česa še vse naprej. Gre za dosledno spoštovanje zakona in poglejte, A1 znanje jezika, ki je tako sporno za nekatere, to je evropska norma, to ni nekaj, kar so si izmislili nekje v Sloveniji in gre samo za vprašanje, kako narediti to učinkovito in seveda hkrati tudi, kako vezati kontrolo, da se bo potem to tudi uresničilo in to tudi za tiste, ki so tukaj že dlje časa. če, prej sem navedel en primer iz neke druge upravne enote, kjer se opozarja gospa, ki se s tem ukvarja dolgo vrsto let, da po desetletje hodijo isti na osnovi istih papirjev in vlečejo iste prejemke od države Slovenije, gre seveda za tujce izven držav Evropske unije, to seveda pomeni, da se nekdo ne želi integrirati in da pri tem noče niti spregovoriti ene slovenske besede ali pa jo dejansko ne razume, ki nima nobenega potrdila o tem. potem je nekaj zelo narobe, gospe in gospodje. Potem je treba vezati najbrž vsako možnost za izkoriščanje kakršnekoli tovrstne bonitete na uresničevanje zakona in to je tudi edino pravilno, saj to pa je smisel zakonodaje, ne? Zakonodajo je treba gledati kot celoto, ne, da se vzame tisti del, ki nekomu paše, drug del pa nekomu ne paše. Še najbolj kritično pa je, kadar se od lastnih ljudi, od lastnih državljank in državljanov zahteva bolj dosledno spoštovanje zakona, kot pa od tistih, ki prihajajo. To pa je že popolnoma zgrešeno. Naj končam samo s preprosto mislijo. Najhujši rasizem je sovraštvo do lastnega naroda. Replika, Lucija Tacer. Izvolite, izvolite najprej, kolegica. prosim, če opozorite razpravljavce, da se danes ne pogovarjamo o tem, kdo izkorišča kakšne socialne transferje ali kdo ne spoštuje svojega jezika, ampak, da se pogovarjamo o olajšanju dostopa do brezplačnih tečajev, za znanje slovenščine. Hvala. to sicer ni bil klasičen postopkovni predlog, to vemo, ampak sporočilo je jasno in tudi resnično naprošam vse, ki razpravljate v dvorani; ne, ne se spuščati v neka zavajanja in tako naprej in držimo se teme, tema pa so 13., 15., 35. in 36. člen Zakona o tujci-2G. Postopkovno poslanec…, ne, najprej poslanka Tacer,

na omilitev in celo ukinjanje nekaterih mehanizmov nadzora, ki so bili v doslej veljavnem zakonu in točno o tem in o posledicah tega sem govoril in o ničemer drugem.

statusov in socialnih pravic, ker smo očitno bili narobe razumljeni. Danes se pogovarjamo o podaljšanju začasnega prebivališča v primeru združitve z družino. To vsebuje zelo drugačen sklop socialnih pravic kot stalno bivanje. Kolegica Tereza Novak in danes mnoge druge so tudi izpostavile, da v primeru začasnega prebivališča so posamezniki upravičeni do otroškega dodatka primarno. V primeru stalnega bivanja pa je seveda nabor socialnih pravic čisto drugačen. Kolega Grims je v svoji razpravi pač to nekako poskušal diskreditirati s tem, da je uporabljal termin začasno ali stalno prebivanje. To sta dva zelo, zelo, zelo različna statusa, ki imata drugačne socialne pravice, do katerih so osebe upravičene. In samo iz tega vidika, no, danes govorimo o začasnem prebivališču. Hvala.

Tako pomembne teme, bom rekel, ki razburjajo javnost, se sprejemajo z nekim širokim konsenzom, ne na hitro, brez vključevanja javnosti. Državljani so zaradi vsega tega zbegani, prav tako pa prihaja do nekih dezinformacij. Jaz se strinjam s poslanko Levice, ki je pred časom rekla, da je ta zakon nehuman, da je ta zakon nečloveški. Dodal bi samo še: do naših državljanov. Integracija je hud problem. Mi smo to se še enkrat prepričali ravno včeraj, ko je Poslanska skupina Nove Slovenije obiskala mesto Kranj in pa njegovo okolico. In enako svetujem tudi vsem poslancem koalicije, da greste na teren, da greste do svojih županov in da se prepričate kakšno je stanje na terenu. V kolikor nimate časa, vzemite telefon v roke, pokličite kakšnega izmed svojih županov in naj vam pove s kakšnimi težavami se ukvarjajo slovenski župani v naših občinah. Integracija je hud problem. Dajte vzeti to zelo resno. V koaliciji govorite, da ste za uveljavitev pogoja znanja slovenskega jezika. Ta zmešnjava je nastala zato, ker Vlada Roberta Goloba v enem letu ni bila sposobna organizirati tečaja za tuje državljane, tečaja slovenskega jezika za tuje državljane. In za to rabite še leto pa pol. Vi to resno? Dve leti in pol potrebujete, da boste organizirali tečaje za naše tuje državljane, da se bodo naučili slovenskega jezika. Dajte mi povedati, kako vas naj pol državljani resno jemljejo pri vseh vaših reformah, ki jih je še potrebno sprejeti, če je že vaš največji problem organizirati en tečaj slovenskega jezika za tuje državljane. In ko je opozicija napovedala možnost referenduma na ta današnji zakon, je šele takrat je Vlada prišla k pameti. Se pravi, se je majčkeno zresnila. Spet tisto, kar mene zelo boli je to, da se rahlja pogoj nujnih sredstev za preživljanje. V času Vlade, v kateri je bila Nova Slovenija, smo tudi obravnavali Zakon o tujcih. Smo ga leta 2021 na začetku leta novelirali in smo zaostrili pogoje, in sicer poostrili smo znanje slovenskega jezika, pred izdajo dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje tukaj pri združevanju družin. Meni je zelo pomembno, da tujec, ki pride delat k nam, da se nauči slovenskega jezika, da se nauči jezika države v kateri prebiva in to čim hitreje. Tako je povsod po svetu. Ali pa ste mogoče vi pri vas v koaliciji mogoče mislili, da se bodo naši ljudje, zdravniki, učitelji, zaposleni na upravnih enotah naučili tujega jezika, da se bodo lažje sporazumevali s tujci? Dajte mi povedati, kako ste si to vi predstavljali? Dajte mi povedati, spoštovani notranji minister Boštjan Poklukar, kako ste si vi to predstavljali? Da se bodo naši ljudje učili slovenskega tujega jezika za to, da se bodo lažje sporazumevali s tujci? Dajte mi povedati, kako si vi to predstavljate? Do zdaj so tujci, ki so delali pri nas, a ne, so lahko pripeljali svoje družine po enem letu, mi smo, kot sem že povedal, v času Vlade, v kateri je bila Nova Slovenija, ta Zakon o tujcih novelirali takrat v začetku 2021, s katerim smo zaostrili te pogoje in smo določili, da lahko svojo družino pripelje še po dveh letih. Tisto ključno, kar pa je, kar pa smo naredili, je pa to, da vsi dodatki, ki so bili prej upoštevani, od malice, potnih stroškov, dnevnic in tako naprej, ki so se upoštevali kot nek dodatek, da je lahko pripeljal seveda svojo družino in da lahko zagotavlja, da to svojo družino vse te dodatke ven zmetali in do danes, do zdaj je veljalo pač tako, da tujec, ki je želel pripeljati gor svojo družino, da je mogel dokazati, da lahko svojo družino preživlja, da ni delal za minimalca, ampak da je dobil višjo plačo. Veste zakaj je to pomembno? tega, ker je res, da je tujec delal velikokrat za minimalno plačo, to pa pomeni, da je družina, zaradi tega prejemala več in pa višje socialne transfere in je bila v breme države. Mi, ko smo to naredili, da smo vse te dodatke ven zmetali je tujec mogel prejemati višjo plačo, s tem pa je družina dobila manj socialnih transferjev in nižje socialne transferje in ni bila tako v breme države, kakor bi bila drugače? Vi, vaša vlada Roberta Goloba, zdaj to rahljate in tukaj delate zelo veliko napako. Se pravi, dobili bomo še več takšnih ljudi, ki bodo delali za minimalno plačo in še več takšnih družin, ki bodo dobili višje in pa več socialnih transferjev. Ko poslušam zagovornike, predvsem tistih, ki govorijo, da se je treba boriti za tiste, ki so na minimalni plači in tako, poglejte kaj vi tem ljudem delate? Zavedati se je potrebno, da konstanten prihod tuje delovne sile pomeni, da standard in pa plače naših državljanov enostavno ne bodo naraščale, ker bo vedno v tej državi nekdo, ki bo delal za minimalno plačo. Zakaj bo delal za minimalno plačo, zato, ker bo družina prejemala socialne transferje, ima na drugi strani tudi korist? Jaz tukaj enostavno ne bi odstopil. Meni se zdi pri integraciji tujcev najbolj pomembno to, da poznajo slovensko kulturo, da poznajo slovenske običaje in da se naučijo govoriti slovenskega jezika, osnovnega slovenskega jezika. Znanje jezika in poznavanje kulture mora biti enostavno pogoj za pridobivanje vseh dovoljenj in od tega, spoštovane poslanke in poslanci, enostavno ne smemo odstopati. Hkrati pa je treba zagotoviti, da tisti tujci, ki so že pri nas, ki pri nas delajo, da se aktivno vključijo v trg dela in da prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva. Mislim, da sem bil dosti jasen, da v Novi Sloveniji enostavno ne podpiramo socialnega turizma. Tukaj to moramo z vso silo preprečevati. Še enkrat, poznavanje slovenskega jezika, poznavanje naše kulture običajno mora biti pogoj za podaljševanje dovoljenj za prebivanje tujcev in dostop do socialnih transferjev in tukaj enostavno ne smemo odstopati. Naj povem, da bomo v Novi Sloveniji glasovali proti današnjemu zakonu. Hvala lepa. Sprašujem, ali želi morda še kdo razpravljati? Izvolite repliko, Sandra Gazinkovski. Ne bom kar z repliko. Še enkrat. Socialni transferji so po petih letih, ko ima nekdo stalno dovoljenje za prebivanje. Edino kar lahko nekdo dobi, ki ima začasno dovoljenje za prebivanje,

poberem prijave? Ne, poslanec Grims, izvolite. **MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS):** Hvala. Še morda za zaključek. Poglejte, ko je ves čas bilo slišati kakšen strašen pogoj je to, da bi ob prvem podaljšanju moral nekdo izkazati znanje A1. Poglejte, sosednjo Avstrijo in gre, podobno je v Nemčiji, pa še v praktično vseh večjih evropskih državah in je to evropska norma. Tam, da prideš v državo in da ti dobiš možnost recimo, kaj jaz vem, združitve družine, karkoli že želite, je treba vnaprej izkazati znanje A1, v vnaprej, ne pa o podaljšanju in potem se to stopnjuje. Ko greš ti v šolo, tam imaš samo v prvem razredu možnost dopolnilnega pouka, bi rekli, dvojezičnega, pa ni, gre za dopolnitev, pomoč. tam naprej moraš znati popolno znanje nemščine, da lahko napreduješ. Ni tega, kar se pri nas dogaja, da nekdo pride sredi leta, ga dajo v razred in to ne v prvi, v šolo in potem sedi tam in ne zna ničesar. To je to kar vi v resnici zdaj zagovarjate in to je tista realnost s katero se potem soočamo. In veste, do česa pride potem, da se taki otroci začnejo družiti sami med seboj, na koncu se jim to zdi še fino, ker jih nihče ne razume in potem se getoizirajo, pride do sporov, pride do spopadov, pride pa celo do tega, da prihaja do dokaj hudih konfliktov med tistimi, pa so lahko iz istih okolij na območju nekdanje Jugoslavije, ki so prišli pred časom, recimo pred osamosvojitvijo ali pa v času neposredno po njej, pa temi, ki prihajajo danes, pa tudi med njimi prihaja do zelo hudih konfliktov, do pretepov, pa še do česa hujšega. Kar pozanimajte se, ampak o tem se ne piše in ne govori. To je vse zato ker je bila integracija nedosledno izvajana in zato ni bila uspešna, in če se hoče pospešiti ta proces, če se ga hoče narediti uspešnega, ga je treba vezati na ustrezno kontrolo in seveda, če prihaja do zlorab, do kršitev zakona, je potem treba to tudi sankcionirati. Delati zakon ohlapen in zgolj zamik, to kar vi delate, pa daje napačen signal, in če bo uresničeno tisto kar sem prej prebral, bo to že popoln teater absurda, da bodo tisti, ki očitno zlorabljajo ali želijo zlorabljati zakon, protestirali proti tistim na upravni enoti in zahtevali njihovo odstavitev, ki dosledno delajo po zakonu, ker spoštujejo slovenski zakon. Če to ni teater absurda, potem pa / nerazumljivo/ kaj je. Predvsem pa tu ni več sledi pravne države in v resnici vse o čemer govorimo, gre za vprašanje doslednega spoštovanja pravne države in pa seveda jezikovnih vrednot slovenskega jezika, ki je temelj slovenskega naroda, brez katerega slovenski narod ne obstaja, ne more obstajati ne njegova kultura, ne njegova tradicija in ne more obstajati niti država Slovenija, kajti po 3. členu slovenske Ustave je utemeljena samostojna država Slovenija na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe, zato je slovenski narod tista posebna, posebna

Ker je amandma Poslanske skupine SDS k 24. členu povezan z amandmajema istega predlagatelja k 32 in 34. členu, bomo o vseh amandmajih k tem členom razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 24., 32. in 34. člen ter tri amandmaje Poslanske skupine SDS k navedenim členom in amandma poslanskih skupin Svoboda in SD k 32. členu. In sprašujem, ali morda želi kdo razpravljati?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 s****prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev v okviru nujnega postopka**. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada in zato, ne vem ali imamo že… Ja, imamo predstavnika Vlade, je ravnokar prišel, za dopolnilno obrazložitev predloga zakona. Dajem besedo predstavniku Vlade in sicer državnemu sekretarju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igorju Feketija, izvolite. Za govornico boste stopil, pa nam predstavili. Pozdravljeni! Hvala za besedo. Moje ime je Igor Feketija. Prvič sem tukaj, se mi zdelo prav, da se vam predstavim, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. med novostmi v predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev poudarjamo tri ključne spremembe, ki jih bodo pospešile in olajšale zaposlovanje državljanov tretjih držav na slovenskem trgu dela. Vse tri ključne spremembe so usklajene z novelo Zakona o tujcih. Torej prvič, da bi odpravili nepotrebne administrativne ovire in sledili načelu ekonomičnosti upravnega postopka, predlog zakona sledi rešitvam iz predloga sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih. V primeru ko je tujec že zaposlen in bi želel zamenjati delovno mesto, zamenjati delodajalca ali se zaposliti pri več delodajalcih upravne enote ne bodo več izdajale odločb v obliki pisne odobritve. spremembami obeh zakonov lahko tujec že na podlagi veljavnega enotnega dovoljenja in soglasja za zamenjavo, ki ga izda zavod za zaposlovanje zamenja delovno mesto, zamenja delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih. Pisna odobritev oziroma odločba upravne enote ne bo več potrebna. V zadnjih nekaj letih je bilo takšnih odločb na letni ravni izdanih od 2 tisoč 500 V primeru ko zavod za zaposlovanje ugotovi, da po zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev niso izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja bo vlagatelj, tako kot doslej, o tem seznanjen z zavrnilno odločbo upravne enote, zoper katero je zagotovljeno sodno varstvo. Drugič, zaradi velikega pomanjkanja ustreznega kadra pri zagotavljanju storitev države vlada predlaga, da se za tujce, ki se bodo zaposlovali pri delodajalcih s področja državnega oziroma javnega sektorja določbe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, da se ne uporabljajo. Ti delodajalci so zdravstveni domovi, domovi za starejše, varstveno delovni centri in socialno varstveni zavodi za usposabljanje, javni zavodi, ki izvajajo socialno varstveno storitev pomoč družini na domu ter javni socialno varstveni zavodi, ki izvajajo socialno varstvene storitve. Tretja novost pa predstavlja sprememba 6. člena zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki prosilcem za azil oziroma mednarodno zaščito omogoča hitrejšo integracijo na slovenski trg dela. Sprememba namreč določa možnost, da lahko prosilec oziroma prosilka za mednarodno zaščito uveljavi svojo pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela že po treh mesecih od vložitve prošnje za mednarodno zaščito, prosilki ali prosilcu v tem času ni bila vročena odločitev pristojnega organa in če te zamude ni mogoče pripisati tujcu. Hvala za Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Mihi Kordišu. Izvoli. Predsedujoča, hvala za besedo. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 15. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila Vlada. Po dopolnilni obrazložitvi predstavnika predlagatelja, ki je predstavil cilje in rešitve predloga zakona, je predstavnica Zakonodajno-pravne službe prav tako predstavila pisno mnenje. Med drugim je pojasnila pomisleke glede koncepta ukinitve pisne odobritve oziroma njene nadomestitve s soglasjem za zamenjavo, izjeme v zvezi z zaposlovanjem pri delodajalcih s področja zdravstvene dejavnosti in socialno varstvenih storitev ter rešitve, ki se nanašajo na prosilce za azil. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in izpostavil, da je komisija predlog zakona podprla. Pojasnil je tudi, da predlog zakona prinaša poenostavitev postopkov in razbremenitev upravnih enot. Poudaril je, da se je komisija seznanila s stališči Zavoda za zaposlovanje, Skupnosti socialnih zavodov in Združenja zdravstvenih zavodov, ki so predlog zakona podprli. Zavod za zaposlovanje pa je pri njegovi pripravi tudi aktivno sodeloval. Predstavnik društva Delavska svetovalnica je glede privabljanja kadrov iz tujine z možnostjo hitrejšega postopka izpostavil mednarodna sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine in Republike Srbije v Sloveniji, ki določata **37. TRAK: (TB) – 16.00** (nadaljevanje) Omenil je še začasno popolno zaustavitev postopkov vrednotenja visokošolskega izobraževanja iz Bosne in Hercegovine in poudaril, da bi bilo treba javno objavo delodajalcev, ki imajo prepoved zaposlovanja in dela tujcev, umestiti v predlog zakona, enako kot bi bilo treba stroške pridobivanja dovoljenja za delo naložiti delodajalcu in ne delavcu. V razpravi so članice in člani odbora, ki predloga zakona niso podprli, opozorili na problematiko dolgotrajnosti postopkov pri zaposlovanju tujcev in vprašljivost začasnega zaposlovanja tujcev na področju zdravstva, saj se je v zvezi s plačno politiko treba zavzemati tudi za zaposlovanje slovenskih državljanov. Prav tako so izpostavili vprašanje povzročanja nelojalne konkurence in plačnega dumpinga. Prosilci za azil se bodo namreč na trg dela lahko vključili že po treh mesecih in bodo verjetno pripravljeni delati tudi za nižje plačilo, vprašljivo pa je tudi njihovo dovolj hitro učenje slovenskega jezika, ki je še posebej pomembno na področju zdravstva. Prav tako so izrazili pomisleke v zvezi z rešitvijo, da za tuje delavce, ki bi se zaposlovalo na področju zdravstva in socialnega varstva, ne bi bilo potrebno soglasje, opozorili so še na morebitne zlorabe socialnih transferjev. Razpravljavci, ki so predlogu zakona izrazili podporo, so izpostavili, da je pomanjkanje kadra veliko na področju zdravstvene nege in socialnih storitev, kar je še posebej izraženo v javnem sektorju. Potrebe po zdravstvenem in skrbstvenem osebju v naši družbi naraščajo, zato je treba zagotavljati ustrezen kader. Eden izmed načinov reševanja problematike pomanjkanja delovne sile je uvoz delovne sile, pri čemer ne smemo pozabiti na integracijo delavcev. Prav tako so izpostavili, da pri predlaganih spremembah ne gre za nižanje standardov na področju zaposlovanja tujcev, temveč za potrebne poenostavitve. V prihodnje pa bodo potrebni še dodatni ukrepi, predvsem na področju zagotavljanja stanovanj, plačne politike in kakovosti življenja tujih delavcev. Odbor je glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Sprejeti amandmaji so vključeni v besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila odbora. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala predsedujoča. Predstavnik ministrstva, kolegice in kolegi! Predlog spremembe zakona, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev v Sloveniji prinaša 3 različne rešitve, katerih namen je zagotoviti večje število kadrov na tistih področjih, kjer nam jih primanjkuje in jih slovenska podjetja potrebujejo za uspešno izvajanje svoje gospodarske dejavnosti. Prva sprememba zakona sledi spremembam Zakona o tujcih, ki prinaša poenostavitev postopkov ter razbremenitev upravnih enot. Po novem upravnim enotam tako ne bo več potrebno izdati odločbe, v kolikor bo tujec, ki že ima dovoljenje za delo in bivanje v Sloveniji, želel zamenjati delovno mesto, se zaposliti pri drugem delodajalcu ali delati pri več delodajalcih. V tem primeru bo Zavod za zaposlovanje izdal zgolj soglasje, ki bo o svoji odločitvi obvestil tudi upravno enoto. Ocenjuje se, da bi bile s tem predlogom upravne enote razbremenjene odločanja o 2 tisoč 500 vlogah na leto. Druga, ključna, rešitev bo omogočila lažje zaposlovanje delavcev in delavk v javno socialno varstvenih in zdravstvenih zavodih. Reševanje pereče kadrovske stiske, s katero se soočajo domovi za starejše, zdravstveni zavodi in bolnišnice, si ni mogoče več predstavljati brez večjega zaposlovanja tujih delavk in delavcev. V praksi se namreč dogaja, da domovi za starejše zavračajo sprejem starostnikov, ki zahtevajo zdravstveno obravnavo, ker jim preprosto primanjkuje medicinskih sester. Nekateri na novo zgrajeni oddelki ali celo povsem dokončno izgrajeni in opremljeni domovi za starejše pa se niti ne odprejo za sprejem starostnikov, ker vodstva teh zavodov ne morejo zapolniti vsa delovna mesta, ki so potrebna za začetek njihovega delovanja. Zadnja sprememba, ki se, ki jo prinaša ta novela, pa se nanaša na pravico prosilcev za azil do dela. Sprememba tako prosilcu omogoča pravico do iskanja dela že po 3 mesecih odložitvi prošnje za azil, če v tem času prosilcu še ni bila izdana odločitev o azilu. v zadnjih letih na slovenskem trgu opažamo več različnih trendov, ki močno vplivajo na razpoložljivost posameznega kadra za zaposlitev in strukturna neskladja na trgu dela. V Sloveniji se zaradi staranja prebivalstva namreč soočamo tudi s staranjem delovne sile. Trenutno je povprečna starost zaposlenih 43,3 leta in se z vsakim letom zvišuje, saj na trg delovne sile prihajajo mlajše in manj številčnejše generacije prvih iskalcev zaposlitve. To posledično vpliva na zmanjševanje števila domače delovne sile na vseh poklicnih področjih. V tem trenutku se soočamo s pomanjkanjem kadra na področju deficitarnih poklicev, kjer primanjkuje delavcev predvsem **38. TRAK: (SC) – 16.05** (nadaljevanje) zaradi premajhnega zanimanja za izobraževanje za poklice med mladimi, kot so poklic kovinar, mizar, zidar, pek in podobno. Pri drugih poklicih pa prihaja do pomanjkanja delavcev, ker na eni strani hitro naraščajo potrebe po takšnem kadru, po drugi strani pa domači delavci raje opravljajo takšna dela v sosednjih državah, predvsem v Avstriji in Italiji, to pa zato, ker v teh državah za enako opravljeno delo prejmejo bistveno boljše plačilo. Primer takšnih poklicev sta negovalec starostnika ali medicinska sestra. Zaradi staranja delovne sile in zniževanja števila brezposelnih narašča tudi delež dolgotrajno brezposelnih, ki jih je težje zaposliti in zahtevajo od delodajalcev tudi določene prilagoditve delovnih mest za zaposlitev takšnega delavca. Med njimi je veliko starejših oseb, ki nimajo primernega znanja ali kompetenc za opravljanje dela v sodobnem digitaliziranem delovnem okolju, ki zahteva vedno več znanja in sposobnosti za delo z računalnikom ali drugo vrsto informacijske tehnologije. Med dolgotrajno brezposelnimi osebami je še vedno tudi veliko invalidov, ki imajo različne omejitve pri opravljanju dela, zaradi česar potrebujejo prilagojeno delovno okolje in delovna mesta. Še vedno pa je na zavodu tudi večje število mladih brezposelnih oseb, ki so dolgotrajni iskalci prve zaposlitve, ker delodajalci velikokrat zahtevajo delovne izkušnje za opravljanje poklica, za katerega so se mladi šolali, mladi pa teh izkušenj ne morejo dobiti, ker jih nihče brez njih ne želi zaposliti. Skratka, zaradi staranja prebivalstva in strukturnih neskladij na trgu dela se bomo v prihodnje morali verjetno vedno bolj zanašati na tujo delovno silo. Pri tem ni zanemarljivo dejstvo, da je že danes med 930 tisoč zaposlenih delavk in delavcev v Sloveniji kar 125 tisoč tujcev, kar predstavlja dobrih 13 % zaposlene delovne sile. Socialni demokrati zaradi teh razlogov menimo, da mora država že danes aktivneje pristopiti k iskanju tuje delovne sile na področjih, ki jih že kronično primanjkuje in kjer tudi druge države aktivno iščejo delavce za delo pri njih, predvsem na področju varstva in nege starejših ter zdravstvene oskrbe vseh prebivalcev. Današnji predlog podpiramo, ker menimo, da poenostavljanje in skrajševanje administrativnih postopkov za zaposlovanje tujcev pri nas predstavlja prvi korak k celovitemu urejanju vprašanja dela in življenja tujih delavcev ter družin njihovih družin v Sloveniji. Zato pričakujemo, da bo država brez odlašanja in dejavno pristopila k oblikovanju celovite integracijske strategije, ki bo z dostopnimi tečaji slovenskega jezika spodbujala tujce k učenju in uporabi slovenskega jezika v vsakdanjem življenju, ki bo omogočila uspešno vključevanje otrok tujih delavcev v slovenske šole, preprečevala nastajanje segregiranih stanovanjskih sosesk ter zagotavljala socialno pomoč tistim tujim delavcem in njihovim družinam, ki jo potrebujejo in prebivajo v Sloveniji. Hvala.

Praktično ne mine dan, da ne bi bodisi v kateri izmed parlamentarnih razprav bodisi v kakšnem časopisnem naslovu zasledil v kakšni hudi kadrovski stiski se je znašla država. Manjka nam delavcev, manjka nam delavcev, pravijo delodajalci, imamo krizo, imamo krizo, pravijo tudi v javnem sektorju. Pa je res taka vsesplošna kriza s kadri v naši domovini? Na prvi pogled temu morda res zgleda tako. Ne preživi pa ta diagnoza srečanja z dejanskimi podrobnostmi. Začnimo pri javnem sektorju. Zagotovo lahko rečemo, da v našem javnem zdravstvenem sistemu denimo vlada huda kadrovska kriza, ampak ne zaradi tega, ker Republika Slovenija ne bi imela dovolj ljudi, ker v naši državi ne bi imeli dovolj šolanih ljudi za področju zdravstvene nege, denimo, kjer je stiska najhujša. Preprosto so v zadnjih nekaj letih zaradi mižanja države ob tem, da so se obremenitve dela neprestano stopnjevale, ljudje začeli obračati v druge poklice in v druge panoge. Medicinske sestre tako raje kot znotraj javnega zdravstva ali javnih domov za starejše odhajajo na dela v Hoferje, Lidle ali pa na drugo stran naše severne meje.

ki zaostajajo za časom in imamo problem z nizkimi delavskimi plačami v sled preteklih desetletij plačnega dumpinga. Podobno lahko rečemo za področje gospodarstva. Ja, če naj bi menda primanjkovalo delavcem, potem se pa lahko obnašajo delodajalci, kot da so na prostem trgu, enako kot se obnašajo takrat, ko so v krizi. Naj tekmujejo za zaposlene,

Raje se ozirajo po državah tretjega sveta z argumentom, da nam delovne sile primanjkuje in dajmo pripeljati sem gor neke reveže, ki bodo pripravljeni sprejeti kakršnokoli delo za kakorkoli že, mizerno raven plačila, vse namesto tega, da bi se bolje plačalo običajnega slovenskega delavca. Zakon o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev odpira vrata nekoliko lažjega vstopa tujih delavcev ali delavcev migrantov na slovenski trg dela. In v tem smislu je zagotovo pozitiven, ker omogoča bistveno lažjo integracijo prišlekov v našo domovino. Prva sprememba, ki jo uvaja je, da bo nekdo, ki že dela pri nas kot tuj delavec pri enem delodajalcu, tega delodajalca nekoliko lažje zamenjal. Ukrep je pisan predvsem z mislijo na razbremenitev prezasedenih in preobremenjenih upravnih enot, a ima še en manjši, pa ne nepomemben stranski učinek, ki je, da je olajšana pridobitev drugega delodajalca za delavca določena oblika pobega iz najbolj izkoriščevalskih praks dela, v katere jih pripeljejo in vpnejo gazde. In seveda možnost nekoliko bolj mobilnejšega dela znotraj slovenskega trga dela za tujega delavca pomeni, da se bo lahko otepel slabega delodajalca in prešel na boljše delovno mesto z ugodnejšim vplačilom, nekoliko lažje. S tem mehanizem omiljuje tudi pritisk tako imenovanega socialnega oziroma plačnega dumpinga. Drugi ukrep iz zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev pravi, da bo za področje javnega sektorja, kot so to javni zdravstveni domovi in javni domovi za starejše, vključevanje tujih delavcev in prihod tujih delavcev nekoliko lažji. Pravilno, ne glede na to, da nam morda osebja iz področja skrbstva v sami družbi ne manjka, so ti sistemi javnega dobrega zagotovo potisnjeni v kadrovsko krizo. In čisto vsak profil v skrbstvu in zdravstvu, ki ga lahko dobimo, bo prispeval k blaginji državljank in državljanov, recimo temu zelo preprosto, medicinskih sester, bolničarjev in zdravnikov v družbi nikoli ne more biti preveč. še tretji ukrep pravi, da bodo prosilci za azil, se pravi begunci, ki so pri nas že nastanjeni, nekoliko lažje prešli iz svojih bivanjskih razmer v dobesedno kanclagerskih okoliščinah na slovenski trg dela in se postavili na lastne noge s hitrejšim iskanjem svoje lastne zaposlitve. Kot takemu v Levici temu zakonu izrekamo najtoplejšo podporo. Hvala.

Hvala za besedo. Stanje na trgu dela ni rožnato. Pa to ne velja le za slovensko gospodarstvo, s pomanjkanjem kadra se soočajo tudi ostala evropska gospodarstva in države. Po eni strani imamo statistično rekordno nizko brezposelnost, po drugi strani se zmanjšuje število delovno aktivnih, pri čemer delež tujih delavcev predstavlja že skoraj 14 % procentov aktivnega prebivalstva. Prišli smo do te točke, da so v trenutnih razmerah velikega pomanjkanja delovne sile naša edina možnost s priseljenci. Tega se zelo dobro zavedajo tudi delodajalci. Tu pa trčimo ob velik problem zelo dolgih postopkov zaposlovanja tujcev, na kar opozarjajo delodajalci, ki rešitev za ohranjanje konkurenčnosti vidijo zlasti v pohitritvi in poenostavitvi postopkov zaposlovanja tujcev. V ta namen s predlagano novelo Zakona o samozaposlovanju, zaposlovanju in delu tujcev s poenostavitvijo postopkov naslavljamo reševanje kadrovske stiske oziroma hitrejše zaposlovanje tujcev, lajšamo postopke menjave delodajalca, prosilcem za azil pa omogočamo vstop na trg dela pol leta hitreje, kot je bilo to mogoče do sedaj. Ker pa seveda kadrovska stiska obstaja tudi v javnem sektorju, zlasti v zdravstvu in socialno varstvenih zavodih, poenostavljamo vstop v javni sektor, ki prav vse ljudi, ne glede na njihove okoliščine obravnava enako kakovostno. Vemo, prebivalstvo se stara, pritisk na zdravstvene storitve in potrebe po dolgotrajni oskrbi **40. TRAK: (NB) – 16.15** (nadaljevanje) bosta vse večja, zato je to zagotovo korak v pravo smer. Ob tem pa je treba poudariti, da je vsakršna skrb, da bi naleteli na zaposlenega, ki ne bo oziroma ne bi imel niti osnovnega znanja slovenščine, odveč. V zdravstvu in socialnem varstvu se namreč v skladu s področno zakonodajo kot enega od pogojev za zaposlitev tujcev v Sloveniji ohranja ohranja znanje slovenskega jezika. Zavedamo se, da zakon ne rešuje celotne problematike zaposlovanja tujih delavcev, zagotovo pa predstavlja korak v smer časovne razbremenitve delodajalcev, zmanjšuje pa tudi možnost zlorab tujih delavcev. Kot država pa se ne smemo zadovoljiti s pospeševanjem izdaje delovnih dovoljenj za tujce, naslednji nujen in neizogiben korak mora biti oblikovanje učinkovite migracijske, integracijske politike, ki bosta zagotavljali pogoj pogoje za kakovostno življenje priseljencev in njihovo vključitev v slovensko družbo in okolje. V Poslanski skupini Svoboda bomo novelo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev soglasno podprli. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanka Alenka Helbl. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Torej za novelo Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju in delu tujcev predlagatelj torej predlaga, da se le-ta obravnava po nujnem postopku. S tem utemeljujejo, da zaradi preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države, da zaradi delovanja gospodarstva, torej potreba po delovni sili in za stranke v postopkih, ki nastajajo z dolgotrajnim odločanjem upravnih enot v postopkih izdaje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo. V Slovenski demokratski stranki menimo, da v primeru, da se ta novela torej ne sprejme, ne bi bile povzročene težko popravljive posledice za delovanje države, predvsem ker potreba po delovni sili, ki jo ta zakon naslavlja, ni nastala nenadno, da bi jo ta zakon torej urgentno reševal. V Slovenski demokratski stranki menimo torej, da se moramo tovrstnega reševanja lotiti premišljeno in celostno in ne po nujnem postopku. Tako smo na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide obravnavali predlagane spremembe in glede na to, da je imela Zakonodajno-pravna služba kopico pripomb h kar 24 členom od 37, je koalicija tik pred začetkom seje odbora vložila kar 16 amandmajev amandmajev in je hkrati pričakovala, da se bo opozicija o vsem strinjala in prav nič vsebinsko razpravljala. Samo tole, raznolikost sodobne družbe je, torej a ne le raznolikost kulturna, jezikovna, rasna raznolikost, tudi paleta raznolikosti mnenj bogati družbo, kajne V skladu z veljavnim petim odstavkom 37. člena tega zakona, torej Zakona o tujcih, mora torej tujec, ki ima enotno dovoljenje za zamenjavo delovnega mesta pri istem delodajalcu, za menjavo delodajalca ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih pridobiti odobritev, ki jo izda pristojni organ na prošnjo tujca ali njegovega delodajalca. Pisna odobritev pristojnega organa ni potrebna, če zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev določa, da soglasje v navedenih primerih torej ni potrebno. Pristojni organ soglasje pridobi po uradni dolžnosti. Prošnji za podajo soglasja je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, ki jih pristojni organ posreduje organu, pristojnemu za podajo soglasja po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Z novelo Zakona o zaposlovanju in delu tujcev se ukinja soglasje pristojnega organa, torej odločba upravne enote, čemur pa v Slovenski demokratski stranki nasprotujemo. Omenjena zakonska rešitev namreč ne upošteva dejstva, da se tujci, ki vložijo prošnjo za združitev družine na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje po tem, ko enkrat dobijo enotno dovoljenje za prebivanje in delo, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje sploh ne obravnavajo več, kar v praksi pomeni, da že po enem mesecu nihče več ne preverja ali še izpolnjujejo pogoje za delo in bivanje v Republiki Sloveniji, ker jim pač torej ni potrebno dokazovati pogoja preživljanja, ker tega nihče ne preverja,. Za slovenske državljane velja, da če so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, da hodijo na razgovore, da so vključeni v aktivno politiko zaposlovanja, da sprejmejo ponujeno jim **41. TRAK: (SC) – 16.20** (nadaljevanje) zaposlitev, sicer izgubijo pravico do socialne pomoči. Za tujce tako tega ne velja nič, kar odpira torej široko polje za zlorabo socialnih transferjev, za katero pa dobro vemo, da se v praksi tudi dejansko dogaja, torej, v okviru tako imenovanega azil šopinga, kar smo v prejšnjem mandatu v Slovenski demokratski stranki poskušali aktivno preprečiti. Tako smo iz torej iz navedenih razlogov v Slovenski demokratski stranki vložili amandmaje, s katerimi predlagamo vrnitev v stanje pred predlagano zakonsko spremembo

Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke, poslanci, predstavnik z ministrstva. S sprejemom današnje zakonodaje bodo tujci hitreje prišli do dela, pri današnjem zakonu gre tako za poenostavitev postopkov pri pridobivanju potrdil za zaposlovanje tujcev, zlasti za področja zdravstva in socialnih storitev, od koder prihajajo pozivi, da so postopki predolgi, zlasti ob upoštevanju pomanjkanja kadra. Prosilci za azil pa se bodo namesto po 9 mesecih lahko vključili na trg dela že po 3. Dejstvo je, da na domove za starejše na prosto posteljo čaka že skoraj 15 tisoč starostnikov. V domovih za starejše pa kadra kronično primanjkuje, zato nekateri domovi za starejše novih stanovalcev ne sprejemajo več. Da bi se stanje pod to vlado lahko izboljšalo, je žal bolj malo. Prav je, da se ukvarjamo z zaposlovanjem tujcev, ne smemo pa pozabiti na več tisoč naših državljanov, ki letno odhajajo na delo iz države. Dejstvo je, da naši državljani odhajajo predvsem zaradi boljših pogojev dela, boljših plač. Ne ukvarjamo se z našimi državljani, ki bi lahko delali, pa ne želijo, govorim o tistih, ki so na socialni podpori, zdravi, sposobni za delo, pa ne želijo delati. V Novi Sloveniji smo želeli z Zakonom o urejanju trga dela omogočiti, da bi tisti, ki so zdravi, šli na trg dela, se vključili in reševali problem s pomanjkanjem kadra, pa ste bili v Levici in koaliciji seveda proti. Mi smo z Zakonom o dohodnini plače povečevali vsem, vi ste jih zmanjševali. Danes se torej ukvarjamo s tujci, kako se bodo čim hitreje lahko vključili v trg dela. Težava pa je, da se ne ukvarjamo s tistimi našimi državljani, ki bi lahko delali, pa nočejo. Menimo, da bi morali začeti ravno pri vseh tistih, ki so na zavodu in bi lahko delali, pa kot sem povedal, nočejo. Zdrav človek potrebuje delo in ne socialne pomoči, zdrav delavec pa potrebuje za uspešno integracijo na trg dela tudi poznavanje osnov slovenskega jezika in tukaj ne smemo zmanjševati kriterijev. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih

24., 25., 26., 27. in 29. členu. Amandma Poslanske skupine SDS k 1. členu je povezan z amandmaji istega predlagatelja k 4.,

21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. in 29. členu, zato bomo o njih razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 23 amandmajev SDS k vsem navedenim členom in 10 amandmajev poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica

Besedo ima poslanec mag. Dean Premik. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Najprej, skrb za slovenski jezik je izjemnega pomena in tega se poslanci Svobode še kako zavedamo. Prav tako pa se zavedamo tudi, da je zaradi pomanjkanja delovne sile potrebno določene postopke na trgu dela poenostaviti, vendar seveda ne na račun zniževanja osnovnih standardov. Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in samozaposlitvi tujcev omogoča prav to, saj se zavedamo, da brez odprtega trga dela in odprave birokratskih ovir tam, kjer je to le mogoče, žal ne bo šlo. Pomanjkanje delovne sile ni na vseh segmentih trga enako. Še posebej se to čuti prav na področju zdravstva in socialnega skrbstva, poudarek pa je na javnem sektorju. Še posebej kritično pomanjkanje kadra, kot je bilo danes že opozorjeno, v domovih za starejše, v bolnicah, zdravstvenih domovih, kjer primanjkuje bolničarjev, strežnic, kuharjev, čistilk, medicinskih sester in podobno. S tem problemom se srečujejo vse slovenske regije brez izjeme. Vse na enem mestu, govorimo tukaj o Zavodu za zaposlovanje in z razbremenitvijo upravnih enot bomo marsikaj pridobili. Predvsem gre tukaj za skrajšanje roka tudi za vstop prosilcev za azil iz 9 na 3 mesece, kar je vsekakor korak v pravo smer. Pol leta hitrejši vstop se bo definitivno hitro poznal. Poenostavitev postopkov olajšuje tudi menjavo delodajalca in podaljševanje dovoljenj delavca tujca ter še posebej v primeru vstopa v javni sektor, kjer je problematika delovne sile, kot sem že rekel, še posebej pereča. Potrebni bodo še drugi ukrepi, kot so sistem plač, ki ga je treba urediti, reševanje stanovanjske problematike in podobno. Zavedam se, da zakon ne rešuje vseh problemov na trgu dela. Potrebno bo sprejeti še kar nekaj predpisov na tem področju.

hvala za besedo. Kot sem izpostavil že v stališču poslanske skupine, nismo v naši državi soočeni z neko vseobsežno kadrovsko krizo, češ, manjka nam takšno in takšno število ljudi, so pa v krizo zapadli določeni podsistemi javnega dobrega, zlasti s skrbjo starejših, predvsem domovi starejših občanov in seveda naša javna zdravstvena oskrba. Posebej je ta kadrovska kriza občutno otipljiva na področju skrbstvenega osebja, se pravi, manj se tu pogovarjamo o zdravnikih, veliko bolj se pogovarjamo o medicinskih sestrah in bolničarjih in strežnicah in tako naprej. Zakaj teh ljudi ni na delovnem mestu v področjih, za katerega so se šolali? Zato, ker država v treh desetletjih ne le da ni storila nič, pogosto je naredila še kaj več škode kot koristnega. In je že dve desetletji nazaj dvignila roke stran od gradnje javne infrastrukture za skrbstvo starejših, področje prepustila trgu, namnožili so se zasebniki, namnožili so se koncesionarji. Danes je slika taka, da nam manjka 15 tisoč mest v domovih za starejše občane. Standardi in normativi za delo v domovih starejših občanov datirajo, mislim, da nazaj v 70. leta. Večkrat sem na to, štiri desetletja, skratka. Večkrat sem na različnih sejah delovnih teles, tudi na plenarnih sejah v Državnem zboru na to dejstvo opozarjal. V vmesnem času se je področje skrbstva starejših v teh zadnjih nekaj desetletjih bistveno predrugačilo, bistveno spremenilo. Domovi za starejše ne delujejo več na nek način kot hoteli za starejše, kot so svoj čas, ampak se je zdravstvena komponenta v njej bistveno bolj okrepila. Pogosto bolj spominjajo na negovalne bolnišnice kot na karkoli drugega. Seveda tempo dela, obremenitev na osebje se je temu primerno **43. ker država temu povečanju povečanja obremenitev ni sledila z doslednim dvigovanjem delavskih plač, ni jim sledila z kadrovskim razbremenjevanjem posameznika, s temu da bi rahljala standarde in normative, so se v zadnjih nekaj letih ljudje odločili, da se tega ne gredo več, da imajo preprosto dovolj, da imajo dovolj zgonjenih hrbtenic, da imajo dovolj uničenih živcev, da imajo dovolj dolgotrajnih bolnišk, reci piši, so pobrali šile in kopita in se prezaposlili v Hoferju ali pa v kakšni drugi veletrgovski verigi. Tisti mlajši, mogoče malo bolj socialno povezani, bolj ambiciozni, odhajajo s trebuhom za kruhom preko naše severne meje, ker za enako obremenitev, mogoče celo nižjo obremenitev dobijo dvakrat tako plačo kot pri nas. Pa, da se razumemo, ne zaradi davčnega režima, bruto, bruto, končni znesek je tam dvakrat tak kakor je pri nas. Zakaj izpostavljam vse te primere kadrovskega bega iz ključnih področij kot sta zdravstvo in skrbstvo starejših za vzdrževanje blaginje državljank in državljanov? Zato, ker zgolj uvoz delovne sile, bomo temu rekli, ni dovolj, da to kadrovsko stisko na omenjenih področjih rešuje oziroma, če računamo samo na to, pomeni, da smo spregledali kaj so temeljni razlogi obremenitve dela, podplačane razmere dela in tako naprej, zaradi katerih ljudje sploh bežijo iz dela naših domov starejših in iz naših javnih zdravstvenih domov. Tako da, kakorkoli mi olajšamo vključevanje, zaposlovanje tujih delavcev na področju medicine in skrbstva starejših, to nikakor ne sme biti izgovor, da delavske plače še kar naprej stagnirajo, in da se obremenitve na skrbstveno osebje še kar naprej stopnjujejo. In tudi država, ne zgolj delodajalci, ki so najbolj glasni delodajalci v gospodarstvu, v zasebnem sektorju, ki so najbolj glasni, koliko delavcem jim manjka, tudi država mora oddelati svoje. Predlog, ki ga občasno ponudim v premislek temu ali onemu področju, je naslednji, še posebej za skrbstveno osebje. osebje. Dela v domovih starejših ne moremo kar tako razbremeniti. Obseg dela je tak kakršen je, oskrbovanci so tam, imajo svoje potrebe, obseg tega dela se ne bo zmanjšal, kvečjemu se bo še povečal, in če delamo prav, pomeni da bomo več ljudem ponudili oskrbo, pomeni, da bo tega dela v osnovi še več. Tako da, neke papirne administrativne razbremenitve čez noč se je preprosto ne da izpeljati, ne v zakonskih določbah, še manj pa v praksi. Razbremenitev kadra v domovih starejših lahko gre samo skozi smele politike dvigovanja plačila, ker je to edini neposreden inštrument s katerim država v tem trenutku razpolaga. Ene posamezne medicinske sestre v domu starejših občanov preprosto ni mogoče razbremeniti drugače, kot da v to infrastrukturo pripeljemo več ljudi. Pika, konec, drugače ne gre. In mislim, da je potrebno ta predvideni dvig, smeli dvig plač kombinirati še z neko organizirano in usmerjeno kampanjo na relaciji Ministrstva za zdravje plus Ministrstva za delo, ki bo pod ugodnejšimi pogoji ljudi lahko vrnil nazaj na delo v naše javne zdravstvene domove in javne domove starejših občanov. zakon, ki ga danes sprejemamo, pozitiven kot je in ga pozdravljam, ne sme služiti kot potuha v tem slučaju državi kot delodajalcu, ja, saj bomo pa pripeljali sem ljudi iz Filipinov, ej, rabimo vse medicinske sestre kot starajoča se družba, rabimo vse zdravnike, rabimo vse mogoče skrbstveno osebje,

Tako da, vidim to možnost vključevanja tujih delavcev na področju infrastrukture, družbene solidarnosti kot pozitiven in komplementaren ukrep temu, da se resno dvigne delavske plače za vse in da se za področja skrbstva, zlasti za področje medicinskih sester, zorganizira neko resno kampanjo in ljudi vrne iz že omenjenih veleblagovnic in trgovskih verig nazaj na mesta, kjer jih kot družba dejansko potrebujemo, v javne zdravstvene domove in javne domove starejših. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima poslanka Alenka Helbl. Izvolite. **ALENKA HELBL (PS SDS):** Hvala za besedo. Kot sem že v stališču Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke povedala, se moramo te tematike lotiti celostno, v bistvu je temu pritrdil tudi kolega pred mano. Torej celostno, zelo premišljeno. Namreč, če bomo zdaj s tem hitrim postopkom in z vsem tem, kar se dogaja, tudi pripeljali en kup delavcev iz tujine, bomo verjetno počasi zapirali tudi kakšno šolo za zdravstvene delavce v Sloveniji in mi smo sicer, če govorim o, če govorim o naših amandmajih, bi morda samo kot eno obrazložitev našega amandmaja k 12. členu zakona, namreč, čemu smo torej vložili ta amandma? Kakšen je bil torej namen? Namen predvsem preprečevanje zlorabe pravic iz sistema socialnega zavarovanja, torej zagovarjamo stališče, da je izpolnjevanje pogojev za življenje in delo tujcev in njihovih družinskih članov v Republiki Sloveniji treba periodično preverjati, kar je bilo že povedano in s predlagano zakonsko spremembo se namesto odločbe upravne enote, v zakon uvaja soglasje za zamenjavo, ki naj bi ga izdal torej Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. To slednje naj bi torej nadomestilo predhodno dano soglasje k enotnemu dovoljenju, in tako torej na njegovi podlagi naj bi tujec torej menjaval delovna mesta, delodajalca ali bil istočasno zaposlen pri enem ali več delodajalcih. In zdaj, če rečemo temu, kot je že povedal tudi prej kolega, namesto, da se torej ukvarjamo in čim prej, po nujnem postopku, recimo, ukvarjamo z rešitvami kako zaposlovati in kako torej v deficitarnih poklicih voditi aktivno politiko zaposlovanja slovenskih delavcev, torej tudi z njihovim stimulativnim plačilom in nagrajevanjem in motivacijo ter tako poskrbeti za visoko kvaliteto storitev, predvsem o javnem zdravstvu. Zdaj, govora je pa tudi o tej, odločbi upravne enote, ki jo torej nadomešča soglasje Zavoda Republike Slovenije. Če so bile upravne enote pri tem tako počasne, ker so bile pač preobremenjene, se pa zdaj tudi morda tu lahko postavi vprašanje, kakšni bodo torej postopki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. S tem namreč tudi njih obremenjujemo, ali so torej opolnomočeni in bodo lahko torej opravljali to delo dosti hitreje, kot, če je to torej namen zakona, kot pa prej upravne enote, da se torej ti postopki pohitrijo. Jaz si sama želim tudi pohitriti, da bomo enkrat govorili o hitrih postopkih tudi za vse ostale državljane Republike Slovenije. Hvala lepa. Najlepša hvala. Želi morda še kdo razpravljati? (Da.) Vidim, da poslanka…, aha, več je interesa, torej, pozivam k prijavi. Pričenjam prijavo.

Zdaj, neke zadeve so bile že odprte, ampak morda, da pač nekatere pa ponovno izpostavimo v smislu,

moram mu nekako reči, da pač je deloval kot nek opozicijski poslanec, ki pač si na nek način kot opozicijski poslanec brezzobi tiger, ker ne moreš sprejeti odločitev, ampak glede na to, da imate kot koalicijski poslanec in v tem Državnem zboru tako res dobro večino, bi pričakovala, da na probleme, ki ste jih izpostavili, kar se tiče bega, bom rekla, možganov iz Slovenije, da bi že pripravili kakšne ukrepe, da bi se to ustavilo. Ampak jaz zaenkrat nisem videla nobenih ukrepov. Obljublja se neka reforma, ki naj bi pač izboljšala finančno stanje, ampak mi dobro vemo, da velikokrat v zdravstvenem, opozarjajo zaposleni predvsem tudi na težave samega delokroga, se pravi, bolj kot plače so tudi izpostavljali sam proces, ki je zahteven. Ampak kaj se dogaja pod to oblastjo? Ko minister za zdravje izpostavi nek problem v Ljubljani, kjer dobi pač direktorica celo nagrado, ko pač zdravniki odhajajo in ostajajo pacienti brez izbranega zdravnika, se minister županu opraviči. če bomo pač na tak način delali, potem ne bomo ustavili beg možganov in bomo kakovosten kader še naprej izgubljali. Ampak s to konkretno zakonsko spremembo pač želite z nekimi postopki, tako napišete, z nekimi postopki omogočiti hitrejši proces pri prihodu pač tistega področja dela, ki ga pač ta trenutek najbolj potrebujemo. Zdaj, tako kot je rekla kolegica Alenka, tudi mene zanima, in to resno, na podlagi kakšnih kazalnikov ste ugotovili, da se bodo postopki zdaj na zavodu izvajali dosti bolj hitreje oziroma ali pač je strategija Vlade, da namesto, da posamezno področje okrepi oziroma pregleda njihovo delovanje, tako kot so upravne enote, da enostavno odvzame neko pristojnost in jo da nekam drugam, Zdaj, ali je to reševanje problemov v državi? Jaz mislim, da ne. Mi moramo poskrbeti, da upravne enote so sposobne opraviti domačo nalogo in da pri teh zadevah potem seveda nismo,

pomembni, kar se tiče zaposlovanja. Jaz mislim, da pač je bila ta ureditev dobra, da tudi na ta način prihaja lahko do manj zlorab, zdaj pa bodo te zlorabe, tudi kar se tiče nekaterih socialnih prejemkov smo prej slišali kateri in kako, lahko večje. Zdaj to se dogaja in jaz mislim, da je naša naloga predvsem to, da naredimo zakonodajo takšno, da do tega ne bi prihajalo. Zdaj kot drugo, Zakonodajno-pravna služba vas je pač opozorila tudi na ustavno sporno rešitev v tem zakonu, in sicer, da pač se za enake položaje ureja enako, za različne pa različno. In tukaj gre za to, da pač to zadevo, da se na tak način rešuje zakonodajo, zahteva tudi Ustavno sodišče v svojem tolmačenju. Zdaj, kaj mene tukaj moti? Če gre res za neka področja, ki so kritična v Sloveniji, to je pač zdravstvo, vemo, da je, govorimo tudi o DSO-jih in posameznih zavodih, me enostavno zanima, zakaj ste izpustili koncesionarje. Kot da za njih pa ta problem ne obstaja. Ali nek dom za starejše, ki je v koncesiji, nima teh problemov? Verjetno ima, verjetno ima, ampak vi ga izpustite. In seveda tukaj hočete potem govoriti, da gre za drugo obliko plačevanja, ampak v končni fazi kot koncesionarja, to ni vaša skrb, to je skrb koncesionarja, kako ga bo plačal in ali bo to zmogel plačati. Tako da tukaj enostavno ne razumem zakaj ste dobesedno, ker vsi so pa v javni mreži izključili eno področje, če pa je kadrovska stiska oziroma pač stiska na tem področju tako velika. Če bi to držalo, potem bi zagotovo poskrbeli, da se ta zadeva ureja na vseh področjih. Tukaj vas pač tudi Zakonodajno-pravna služba opozarja na pomanjkanje in da so nekatere zadeve splošno znane, kot so na primer družinski zdravniki in tako naprej. Tako da menijo, da zadeva, se pravi ta, ki je vezana na drugi člen, ni rešena dobro in ni rešena učinkovito. Zdaj sem že povedala, vi ste šli tukaj z zakonom po nujnem postopku. Izključili ste dobesedno širšo javnost, lokalne skupnosti, ki zagotovo so pomembne v teh ključih, vendarle gre za neke rešitve, ki vplivajo na življenje državljank in državljanov in tudi delovanja lokalnih skupnosti. In jaz mislim, da pač je to slabo, to rokohitrstvo na takšen način, ob tem, kar sem povedala, da na drugi strani pa zaenkrat niste naredili ali pa predlagali v tem Državnem zboru niti enega ukrepa, ki bi dejansko zaustavil beg kadra, ki je nujno potreben, v tujino. In to je seveda mislim, da slabo. Tako da jaz bom seveda pač spremljala to razpravo. Me pa res dejansko zanima, na podlagi kakšnih analiz ste ugotovili, da bo zdaj pač ta zadeva hitreje izvedljiva in da pač upravne enote… Jaz mislim, da tu ne gre za poenostavljanje postopkov, ampak gre za to, da pač vi ocenjujete, da nek organ ni sposoben opraviti svoje naloge. To pa je drug problem. To ne pomeni poenostavljanja postopkov. Po drugi strani pa seveda rahljate neke zadeve, ki mislim, da se pač v tem danem trenutku ni dobro, da se rahljajo tudi zato, ker pač ni prav, da dajemo ali pa odpiramo polje za nove zlorabe. Zdaj, veste, kriza je dejansko res velika. Kriza je tudi zato, ker pač trenutno ta Vlada za to, da bi se izboljšalo stanje. Imamo draginjo na eni strani prehransko, na drugi strani seveda energetsko. In vsem tem povedano, mi prehajamo tudi v obdobje, ko dejansko ljudje, ki so sedaj celo mogoče niso odšli v domove za ostarele, vendar pa so koristili tako imenovano pomoč na domu, več tega ne bodo zmogli plačevati. Vse občine praktično, nekatere so že, druge pa napovedujejo dvig cen. In jaz ne vidim s strani pristojnih ministrstev niti enega ukrepa, ki bi tem ljudem karkoli olajšalo. To pa se mi zdi polje, ki pa predstavlja velik problem. Se pravi, nimate praktično nobenih rešitev. Tukaj pač zdaj neke stvari prelagate iz enega organa na drugega zato, da bodo pač prihajali lahko nekateri kadri prej in skrajšujete neke roke. Jaz upam, da to iz 9 na 3 mesece, da imate dejansko podlago, da bo to izvedljivo. Da ne bo to zdaj pač nek rok, ki se ga pač potem, bomo videli, sploh ne bo dalo izvajati. In še to, zelo pomembno je da pri tem ostane kakovost, ki bi prihajal v to državo na res visoki ravni. Predvsem pa, tako kot se zdaj dogaja na otroški srčni kirurgiji, da imamo kader, sposoben kader tudi od drugod, pa nam potem ta pobegne.

Najlepša hvala za besedo. Ne morem verjeti, da se v Državnem zboru zakonske rešitve neutemeljeno problematizira na način, da se tujce prikazuje kot nekoga, ki zlorablja socialne transferje. Občutek imam, da sploh ne razumemo kaj zakonske rešitve prinašajo. V predstavitvi stališča smo slišali neprimerne besedne zveze, kot sta kot sta azil shoping, prej pa tudi socialni turizem in če mi dovolite, bi razložila kaj ta administrativna razbremenitev upravnih enot sploh pomeni. Slišali smo, da sedaj nekih periodičnih preverjanj ne bo, ker ne bo več pisne odobritve s strani upravne enote, če bo tuji delavec, ki je že pridobil enotno dovoljenje za delo in prebivanje želel menjati delovno mesto. Naj povem, da enotno dovoljenje velja eno leto in se lahko podaljša za dve leti na podlagi pogodbe o zaposlitvi. To pomeni, da tuji delavec, ki pride v Slovenijo na upravno enoto mora mora vložiti vlogo za enotno dovoljenje in takrat zavod za zaposlovanje tudi izda soglasje za to enotno dovoljenje. Kar se trenutno spreminja, je samo to, da če tuj delavec, ki je že zaposlen, želi zamenjati delovno mesto, zamenjati delodajalca ali se želi zaposliti pri večih delodajalcih, da pisna odobritev s strani upravne enote ne bo več potrebna. Ne govorimo, da se bo to zdaj zlorabljalo, ne govorimo o neki dolgi časovnici. Enotno dovoljenje lahko velja, se pravi s podaljšanjem tri leta. Po eni strani poslušamo, da baje ukinjamo upravne enote, kar totalno ne drži, ker se je spet zlorabil nek podatek v javnosti s strani opozicije. Po drugi strani zdaj poslušamo očitke, ko poskušamo poskusimo razbremeniti upravne enote in olajšati dostopnost storitev za vse prebivalce Slovenije, tudi za naše občane. Tako da ne razumem točno, kakšno zmedo želite ustvariti v javnosti. Motijo vas tisti, ki baje ne delajo in jih država vzdržuje, po drugi strani pa nasprotujete današnjemu zakonskemu predlogu, da prosilci za mednarodno zaščito lahko že po treh mesecih, ne šele po devetih mesecih, dobijo prost dostop do trga dela. Poslušali smo prej tri ure razprav, o kateri smo se v bistvu strinjali, da vsi cenimo slovenski jezik, slovensko kulturo in da želimo opolnomočiti tujce, ki prihajajo k nam, pa se nismo mogli poenotiti in vedno smo se vrnili nazaj na očitke o zlorabah socialnih transferjev. Mislim, da nimamo tako različnih stališč in prosim, če se držimo zakonskih sprememb, ki govorijo o administrativni razbremenitvi. Ne govori o tem, da bo nekdo zlorabljal socialne transferje in ne govorijo o tem, sploh ne spomnim se kaj vse ste zamešali o davčni reformi, o sistemskih rešitvah kadrovske stiske in tako naprej. Ja, strinjam se, da bo kadrovsko stisko, sploh v javno javnih zavodih, zdravstvenih zavodih, v socialnovarstvenih zavodih treba reševati širše. Je pa to en korak v tisto pravo smer, ki verjamem, da bi se morali tako opozicija kot koalicija strinjati, da je najboljša rešitev trenutna, glede na situacijo, ki je v zdravstvu in v sociali. Hvala.

ne bi o tem kdo kaj ne razume, ampak eno zadevo bi pa res prosila. Ne vem zakaj pozivate danes že ves čas opozicijo, dajte se v koaliciji zmeniti.

pa se potem ukvarjajte z nami. Mi smo opozorili na določene probleme in te, za te gotovo stojijo. Nekatere zadeve, ki sem jih osebno izpostavila, so predmet Zakonodajno-pravne službe, in če ste jo upoštevali takrat, ko je vaš predsednik Vlade obljubil sodnikom 600 evrov, pa ste rekli, ne bomo, zato, ker Zakonodajno-pravna služba tega ne dovoli, ja potem tudi tukaj imate rešitev, kjer vam Zakonodajno-pravna služba pravi, da je ustavno sporna, tako da, ne klicati k temu, da naj sodelujemo pri tem. Pri tem pa res ne bomo sodelovali, ker pač vi stojite za tem, da je nekaj ustavno sporno. Še ena replika, poslanec Miha Kordiš. / oglašanje iz dvorane/ Ne, to pa zdajle sprašujem, ker smo izčrpali listo razpravljavk in razpravljavcev. Ali želi še kdo razpravljati? Torej vidim, da interes je. Torej vsi vključno z državnim sekretarjem, če želite razpravljati, se prosim prijavite k besedi. Se opravičujem, zdajle bomo… Začenjamo s prijavo.

javnimi zavodi na področju skrbstva starejših in zdravstva s koncesionarji, to je pač tista točka na katero je opozorila Zakonodajno-pravna služba, češ da, če zagotovimo migracijo potrebnega dela za ta področja, potem naj bi morali zagotoviti za vse, ne samo za javno infrastrukturo družbene solidarnosti. Rešitev, kot jo zakon ponuja, ni na noben način ustavno sporna, pa saj vendarle logično obstaja tudi pravna praksa in cel kup primerov, da država lahko, mora favorizirati javne zavode napram zasebnim. Tudi ZPS, torej Zakonodajno-pravna služba sama po sebi s tem nima težave. Imela je težavo s tem, da je bila podana obrazložitev na papirju nekoliko šibka, pa je bila potem dopolnjena v razpravi tudi s strani predstavnikov ministrstva. In vsebinski razlogi zakaj je treba dati javne zdravstvene zavode in javne skrbstvene zavode na prvo mesto pred zasebniki, je popolnoma jasna. Prva razlika je, da je en ustanovitelj Republika Slovenija, država vseh njenih državljank in državljanov, zasebni ustanovitelj pa pač nekdo, ki ima vrečo denarja, kar me pripelje do drugega razloga razlikovanja. Javni zavodi delujejo neprofitno z družbenim mandatom, da zagotavljajo oskrbo starejšim ljudem v primeru v domovih starejših oziroma v primeru domov, zdravstvenih domov, da zdravijo ljudi. Zasebniki delajo za profit, delajo kot gospodarska družba. Tretja točka razlikovanja, javna naročanja. Za javne zavode veljajo pravila proti korupciji iz Zakona o javnem naročanju, za zasebnike ne velja nič od tega. In še četrta razlika, plačni sistem v javnem

To že ptički čivkajo. Naši delodajalci se ukvarjajo s tem, da nihče več noče praktično delati v tej državi. 15 tisoč starostnikov čaka pred domovi za starejše na prosto posteljo, marsikateri dom za starejše ne sprejema novih uporabnikov in treba se je vprašati, zakaj se to dogaja. Tukaj bi rad na hitro povedal, da smo mi v času naše Vlade, Vlade v kateri je bila Nova Slovenija, vsem tistim zaposlenim, ki delajo v domovih za starejše, ki imajo najnižje plače, dvignili za tri do štiri razrede in še bolj je treba tem ljudem dvigniti plače, ker opravljajo res srčno in hkrati težaško delo in tudi zaradi tega, ker je to težaško delo, kadra v domovih za starejše ni in ta Vlada si, Vlada Roberta Goloba si to predstavlja, da bo rešila

pri tem pa pozabljamo, gledamo stran, ko nam dnevno naši državljani odhajajo iz naše države. Več tisoč jih je, ki dnevno zapuščajo našo državo in odhajajo za boljšimi delovnimi pogoji, za višjimi plačami v tujino. Več tisoč je teh ljudi. Kaj smo delali mi? Mi smo vsem tem ljudem, ki so delali pri nas dvigovali plače. V prejšnji Vladi smo z Zakonom o dohodnini vsem zaposlenim povečevali plače. Vi ste ta prvi, ko ste prišli, ste ta zakon zradirali in vsem zaposlenim zmanjšali plače. S tem ste samo povečali še ta pritisk, da se bo še več naših državljanov izseljevalo, izseljevalo v tujino za boljšimi pogoji za višje plače. Druga stvar, na katero želim opozoriti, je to, da se ne ukvarjamo z zdravimi posamezniki, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Ocenjuje se, da jih je nekje 15 do 20 tisoč na socialni, ki bi lahko se vključili na trg dela, prišli delat in razbremenili vse tiste, ki delajo po 300 ur in več, razbremenili tista podjetja, ki krvavo rabijo delovno silo. Mi se danes ukvarjamo s tujimi državljani, kako jih bomo čim več zaposlili. V koaliciji se za delavske pravice borite na ta način, da boste pripeljali čim več tujcev, ki bodo delali seveda za minimalno plačilo in bodo konkurenca našim državljanom. Z vsem spoštovanjem. Plače in standard naših državljanov ne bodo naraščale, če bo konstantno prihajalo k nam, če bodo konstantno prihajali k nam tujci, ki bodo delali za minimalno plačilo. Že prej sem povedal, zakaj se to dogaja. Zaradi tega, tujec bo prišel k nam, bo delal za minimalno plačilo, hkrati pa bo njegova cela družina prejemala socialne transferje in tukaj je njihova računica, hkrati bo pa vse to nelojalna konkurenca naši delovni Zato bi jaz vladi Roberta Goloba predlagal dve stvari, in sicer, da vključijo v trg dela približno 15 do 20 tisoč naših državljanov, ki prejemajo denarno socialno pomoč, ki so popolnoma zdravi, da razbremenijo ta kadrovski manko na terenu in da se veliko več fokusa usmeri v to, da se naši državljani ne bodo več izseljevali za boljšimi pogoji dela in z višjimi plačami. Dajmo se začeti ukvarjati s tem. Nuditi je treba tem ljudem boljše plače, boljše pogoje dela. Dejstvo je, da je kadrovski bazen na Balkanu že praktično prazen. Kaj boste naredili v Vladi, v koaliciji, ko bo ta bazen čisto prazen? v kateri bazen boste potem skakali, me zanima, a ne? Ukvarjati se je potrebno z našimi državljani. Povedal sem za tiste, ki prejemajo denarno socialno pomoč, ki so zdravi, dajte jih vključiti v trg dela, dajmo najti nek način. Mi smo že predlagali, pa na žalost v tem hramu demokracije ni bilo posluha, nismo zbrali 46 glasov. Dajmo se ukvarjati z našimi državljani, da nam ne bodo na dnevni ravni odhajali v tujino, dajmo vsem tem ljudem zagotoviti boljše pogoje dela, da bodo ostali v naši državi. Hvala lepa.

na kateri način ste se lotili te tako imenovane tujske zakonodaje. Namreč, ta paket zakonodaje ste v Državni zbor torej vložili po nujnem postopku. Zdaj, sporen je že sam postopek, če se držite poslovniških določil, namreč vsi vemo, zakaj je po Poslovniku predviden ta postopek in glede na obrazložitev, ki jo imate v predlogu obeh zakonov, seveda to ne odtehta oziroma vaši argumenti ne odtehtajo tega, da ste zakona vložili po nujnem postopku. Zdaj, gre nekako za zelo zapleteno materijo na tem področju in moti predvsem dejstvo, da v okviru nujnega postopka v sam postopek sprememb zakonodaje ni bila vključena zainteresirana širša javnost, še manj torej lokalne skupnosti, ki pa vas opozarjajo, da so one tiste prve, ki se v praksi srečujejo s tovrstno problematiko, ki jo mora navsezadnje tudi reševati, pri oblikovanju zakonodaje pa po takšnem postopku potem nimajo nobene besede, da bi lahko tudi same izpostavile tisto problematiko in pa predvsem predlagale, na kakšen način naj bi se z zakonom reševala. Namreč tudi občina iz katere prihajam, občina Slovenska Bistrica,

občinskega sveta. In moram reči, da so svetniki enotno, tako tisti, ki so v koaliciji, kot opoziciji, opozarjali, da so takšni postopki na tako hiter način, kot se tukaj sprejemajo s strani koalicije, nerazumljivi, lahko pa, zna biti, tudi potem škodljivi, če se odločitve na tak način sprejemajo. Zdaj glede same vsebine, ki pa jo obravnavamo pri tem zakonu, zdaj sicer kolegica poslanka Žibrat je govorila o tem, da v tem segmentu se ne ukvarjamo s socialnimi transferji oziroma z zlorabami socialnih transferov s strani tujcev, da to ni predmet predmet urejanja današnje zakonske materije, pa seveda se ne morem strinjati s tem. Namreč v okviru prejšnjega Zakona o tujcih, posledično se spreminja tudi ta zakon, je s predlogom črtanja, črta se periodično preverjanje sredstev za preživljanje tujcev, ki koristijo institut združitve družine. Zdaj jaz moram reči, da po zadnji noveli zakona to ni bilo kar tako na pamet vneseno, ta določba, da se periodično preverjajo sredstva za preživljanje, kajti prihajalo je v praksi do velikih zlorab koriščenja socialnih transferov. Namreč dejstvo je tudi razvidno iz podatkov s strani Vlade, jaz sicer operiram s podatki izpred štirih let, ker žal vaša Vlada na odgovor na poslansko vprašanje oziroma pristojno ministrstvo pač ni znalo odgovoriti oziroma kar je odgovorilo, ne zna tolmačiti, ampak po prejšnjih podatkih moram povedati, da so se socialni transferji na področju posameznih upravnih enot tujcem dvigovali iz leta v leto od 50 pa vse tja skoraj do 65 %, seveda na podlagi povišanja izdajanja dovoljenj za tujce. Ampak ne samo, da so se zneski izplačanih socialnih transferjev toliko dvigovali, je prihajalo tudi do zlorab, ko se je ugotavljalo, da ti tujci sploh ne živijo več v Sloveniji, so pa v Sloveniji koristili socialne transfere. In to je znano, to je bilo širše znano vsej javnosti, ker se je o tem tudi na veliko pisalo v raznih medijih. Tako da ne se zdaj tukaj sprenevedati, da ni prišlo do zlorab na tem področju. Seveda je prihajalo do zlorab in zaradi teh zlorab je bila vnesena ta zakonska določba, da je potrebno periodično preverjati sredstva, ne samo takrat, ko se izda dovoljenje, ampak tudi kasneje, vsakih šest mesecev, da ne prihaja do takšnih zlorab, ko se tujec tukaj prijavi, potem pa se čez leto ugotovi, da ga sploh nikoli ni bilo v Sloveniji ali pa je bil samo ob prijavi, kasneje pa več ne. Takšne probleme so imele tudi navsezadnje vzgojne institucije, govorim o šolah, ko so bili dijaki, študentje tukaj prijavljeni v šolo za to, da so koristili socialne transfere, v resnici jih pa sploh ni bilo v šolo. Zdaj glede te vnesene nadomestitve upravne odločbe s soglasjem Zavoda za zaposlovanje, glejte, zdaj vsi se strinjamo, da postopki na upravnih enotah so dolgotrajni, ampak to problematiko v socialni demokratski stranki menimo, da bi bilo potrebno predvsem širše oziroma bolj sistemsko reševati, da bi se postopki na upravnih enotah po vseh področjih skrajšali ne samo v primeru izdajanja dovoljenj za tujce, ampak, če želite, tudi na področju izdaje gradbenih dovoljenj, tudi tukaj bi bilo potrebno poenostaviti postopke. In smo v nekakšni dobi digitalizacije in bi se lahko posluževali tudi takšnih institutov, ne pa da se prelagajo zadeve na Zavod za zaposlovanje, kjer pa poslušamo, da prav tako primanjkuje kadra na tem področju. Tako da tukaj, bom rekla, je kar realen pomislek v smeri, kako se bodo pa zadeve potem tam reševale v doglednem času, da bodo ljudje prišli hitreje do izdaje teh dovoljenj.

vseh teh letih niso bili nadomeščeni z novimi zaposlitvami. In tukaj je problem. In mi smo pričakovali, da boste šli pri reševanju te problematike bolj v tej smeri, da boste torej zagotovili ta kadrovski manko na upravnih enotah in celovito pospešili celotne postopke, ne samo v enem segmentu. Ta neenakost pred zakonom, ki jo pa tudi uvajate s tem predlogom zakona je pa težko razumeti. Namreč, na to vas ne opozarja samo Zakonodajno-pravna služba, ampak tudi tistim, ki se v praksi srečujejo s to zadevo, namreč s pomanjkanjem kadrov v domovih za starostnike in posledično tudi slabšo oskrbo. Tukaj ste prejeli tudi pisno stališče Skupnosti socialnih zavodov, ki vas opozarjajo, da takšna rešitev ni dobra, ni prava in povzroča neenakost med javnimi zavodi in koncesionarji. Opozarjajo vas torej, da se s pomanjkanjem kadrov na področju socialnega varstva torej ne soočajo samo javni zavodi, ampak tudi koncesionarji, ki pa so del mreže javnih zavodov in torej mora slediti isti delovnopravni zakonodaji kot pa javni zavodi. Na drugi strani imamo tudi dejstvo, da država več kot 15 let ni gradila nobenih javnih domov za starostnike in so se na drugi strani zato na tej podlagi bile zagotovljene torej zasebne investicije oziroma tam, kjer je bilo potrebno, koncesionarji. In zdaj, ker imamo toliko koncesionarjev, s takšnimi rešitvami, ko jih uvajate samo za javne zavode, na drugi strani za koncesionarje pa ne, dajmo si vendarle naliti čistega vina, s tem ne boste kaj dosti rešili niti na tem področju. Sicer cilj, ki ga zagovarjate s tem predlogom zakona, torej, da se razbremenijo administrativne ovire, glejte, v naši stranki bomo vedno za to, da se neke birokratske ovire odpravijo, da se postopki poenostavijo. Je pa res, da jih pa vi ne uvajate s pravimi ukrepi oziroma ste v ta paket tujske zakonodaje zapakirali še vse kaj drugega, ki pa temu cilju ne sledi. Zato moram reči, da je pa potem sam zakon kot celoto pa s takšnimi ukrepi oziroma predlogi rešitve, ki jih imate predvideni, pa potem zelo težko podpreti. Hvala lepa. Hvala. Besedo dobi še gospod Igor Feketija, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. Hvala za besedo. Bom poskusil odgovoriti vsaj na najbolj bistvene stvari, ki ste jih izpostavili. Torej, prvič glede nujnosti. V resnici nujnost sprejemanja Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju in delu tujcev izvira tudi iz nujnega postopka sprejemanja Zakona o tujcih. Ta dva zakona gresta z roko v roki in tudi ta del je bilo treba prilagoditi. Strinjam se, kadrovska stiska ni od včeraj, ne pomeni pa to, da je kaj manj pereča in da njeno reševanje ni nujno. Ravno zaradi te nujnosti smo bili pa pri ukrepih, ki smo jih umestili v zakon, majčkeno bolj previdni, konservativni tudi iz tega razloga, ker se bo ta isti zakon še letos še enkrat odpiral, in sicer predvidoma jeseni, takrat zaradi prenosa direktive o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav. Takrat bo pa čas za širšo javno razpravo in mogoče vključitev še česa v ta zakon. To bi bilo glede nujnosti. Glede pripomb Zakonodajno-pravne službe, velika večina je bila tehnične narave. Na to so bili predloženi ustrezni popravki. Najpomembnejši vsebinski pomislek, ki ste ga tudi izpostavili je pa to razlikovanje med koncesionarji in

Torej prvič, koncesionarji so gospodarske družbe, za njih veljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah. Lahko opravljajo pridobitno dejavnost, financiranje iz javnih blagajn, niso edini vir njihovega financiranja in imajo možnost prostega oblikovanja svoje plačne politike, zato to, da veljajo prav enaki pogoji glede obravnave njihovih zaposlenih, s tem se v celoti ne moremo strinjati. V praksi dejansko opažamo celo odliv kadrov iz javnega sektorja h koncesionarjem prav na ta račun in posledično je bilo ugotovljeno, da je kadrovska problematika v ustanovah javnega sektorja bolj akutna kot med koncesionarji. Ugotovili smo tudi, da javni sektor precej bolj robusten sistem v času kriz, kakršna je bila nedavna pandemija. V takšnih izrednih razmerah je, javni sistem se je izkazal za bolj zanesljivega od koncesionarskega, kar sledi načelu izpolnjevanja obveznosti socialne države- v Ustavo je zapisano, da je Slovenija socialna država -, medtem ko so, kot rečeno, koncesionarji gospodarske družbe, ki lahko opravljajo pridobitno dejavnost. Še ena točka v zvezi s tem, priseljenci, priseljeni delavci in delavke so ranljiva skupina. Zdaj izjema, ki jo določa ta člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, pomeni, da delodajalec prevzame odgovornost, da preveri izobrazbo, jezikovno znanje in usposobljenost tujcev. To so zahtevni postopki, ki jih sicer izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in država, ki ima nadzor nad javnim sektorjem, tam lažje poskrbi, da bodo vsi ti postopki, ki se v tem primeru z Zavoda za zaposlovanje prenesejo na delodajalca in se tako decentralizirajo, zares opravljeni in da bodo opravljeni ustrezno. Torej, samega statusa javnega uslužbenca izhajajo neke dodatne omejitve, ki gredo tu v prid zaščiti migrantskih delavcev kot ranljive skupine. Vse to pa ne pomeni, da je koncesionarjem oteženo delo. Administrativne poenostavitve, ki jih prinaša ta zakon veljal za zaposlovanje vseh tujcev, tudi tistih, ki bi jih zaposlovali koncesionarji. kot rečeno, novela je bila sprejeta po nujnem postopku, nujnost ne izhaja nujno iz tega zakona in odprl se bo še enkrat in takrat bo prostor za širšo razpravo. pomislekov ali pa mogoče res majčkeno zmede glede poenostavitve administrativnih postopkov. Za Zavod za zaposlovanje bo delal praktično enako kot doslej. Smo seveda v komunikaciji z njimi, v dogovoru z njimi, uskladili smo se glede tega, samo en dodaten postopek, ki se je, potem odvil še na upravni enoti, smo odpravili. Sicer izdaja gradbenih dovoljenj in tako naprej, ni direktna tega zakona, ampak če razbremenimo upravne enote, ki so obremenjene z različnimi postopki in jim ne bo več treba tega početi, verjamem, da lahko pričakujemo, da mogoče tudi kateri drug postopek posledično se skrajša oziroma da bo za njega na voljo več resursov. Strinjam se s pobudami glede digitalizacije in kadrovske krepitve upravnih enot, ampak to je nekaj, kar je treba nasloviti na Ministrstvo za javno upravo. Vsekakor se pa strinjam tudi s tem. Izpostavljena je bila tudi zloraba pravic socialnega zavarovanja. Zdaj pri teh tovrstnih zgodbah in slišim jih ne samo v zvezi s tujci, tudi v zvezi z domačimi brezposelnimi. Imam občutek, da pogosto temeljijo na bolj ali manj anekdotičnih dokazih, ki to v resnici niso. Torej vsakdo zagotovo pozna koga, ki zlorablja kaj, ampak ravno, zato sem pogledal podatke in ugotovil naslednje: 13 % vseh delovno aktivnih v naši državi ta trenutek so tujci.

Če pa pogledamo prejemnike socialnih transferjev, med prejemniki denarno socialne pomoči je tujcev 10 %, med prejemniki varstvenega dodatka jih je 6 %

In mogoče še en splošen razmislek v ozadju tega. Tore ja, strinjam se, ta dva zakona sprejeta po nujnem postopku ne bosta celostno, celovito rešila problematike zaposlovanja niti domačih niti tujih kadrov. Strinjam se tudi, da bi morale biti plače višje, in da bi na ta način zadrževali domače kadre doma, ampak z Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ne moremo delodajalce v Sloveniji prisiliti, naj jim dajo večje plače. To je predmet kake druge razprave. Je pa nekaj, Slovenija glede na to, kar sem omenil, 13 % delovne sile, aktivne, že predstavljajo tujci, mora se spremeniti iz države, ki a priori omejuje priseljevanje v državo, ki bo sprejela tuje delavce in se na učinkovit način, tudi Prvič zato, ker je to civilizirano, drugič pa zato, ker nam na našem trgu delovne sile letno zmanjka 5 tisoč zaposlenih, tudi več, torej za toliko število tistih, ki se upokojijo ali pa odidejo v tujino, preseže število tistih, ki se priselijo ali pa vstopijo na trg dela. In mogoče še glede skrajšanja roka v katerem lahko prosilci za mednarodno zaščito oziroma azil vstopijo na naš trg delovne sile, iz 9 mesecev prej na 3 mesece. V praksi ugotavljamo, da ti prosilci za mednarodno zaščito na razrešitev svojih vlog čakajo zelo dolgo - zopet zaradi tistih prej omenjenih administrativnih ovir in v tem času, ko so omejeni na azilne dome in na neko minimalno mesečno žepnino, mnogi že delajo in to na črno, so v bistvu tarče in žrtve kriminalnih združb. tega po več mesecev prebili na poti do naše države in zdaj, če bi čakali še nadaljnjih devet mesecev, tako kot doslej, je to obdobje njihove neaktivnosti zelo dolgo in človeka po takem dolgem obdobju neaktivnosti in socialne izolacije ponovno vključiti na trg delovne sile, je toliko težje, zato želimo to obdobje skrajšati. Torej, ljudje so tu, želijo delati in naši delodajalci potrebujejo delovno silo. Torej tudi naše ministrstvo je v rednih stikih z delodajalci in z njihove strani prihajajo apeli, dajte nam priskrbeti delovno silo, predstavniki Gospodarske zbornice, Obrtne zbornice, Trgovinske zbornice, torej vsi predstavniki delodajalcev naslavljajo te apele na nas. Zdaj zopet, če se, če še jaz eno anekdoto vržem ven, pravijo, da ne dobijo več slovenskega delavca v tretjo izmeno, pravijo, da se ne da gradbenega projekta izpeljati brez tuje delovne sile. Torej, to je dejstvo. Treba je samo se ustrezno na to odzvati in to ustrezno voditi. In zdaj, kot rečeno, če so prosilci za azil že tu, želijo delati, naši delodajalci pa potrebujejo delovno silo, jim pač želimo omogočiti, da čim prej začne opravljati legalna dela v okviru formalne ekonomije, ki hkrati prinaša tudi ustrezne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja.

glede samega nujnega postopka. Bil je odgovor, da je vezan na Zakon o tujcih. Ker se oba zakona sprejemata paketno, je treba povedati tudi, da Zakon o tujcih z opisanimi argumenti, ki jih imate, ne zadošča poslovniškim določbam, da bi se lahko sprejemal po nujnem postopku, tako da posledično seveda tudi ta zakon, ki ga trenutno obravnavamo glede na določila Poslovnika ne bi smel biti voden po nujnem postopku. Kar se pa tiče instituta zlorabe socialnih transferov s strani tujcev. Glejte, vi ste prišli s tujsko zakonodajo s ciljem ali pa namenom, če želite, za to da se poenostavijo izdajanja dovoljenj za tujce. Jaz res ne vidim razloga oziroma niti ni

takšna določba, ki se ukinja, veze oziroma je povezana s samim namenom oziroma ciljem zakonodaje, ki ste jo predložili v Državni zbor? Zdaj, podatki s katerimi nam je postregel sekretar z ministrstva, jaz moram reči, da moji so drugačni, sicer še enkrat poudarjam, da so izpred 4 let, močno pa dvomim, da so se v teh 3, 4 letih tako bistveno spremenili. Namreč,

in pravici do plačila vrtca in otroškega dodatka sta vezani zgolj na začasno prebivališče. Zdaj mi pa vi povejte, da recimo družine, ki pridejo gor, ne, ki se pridružijo tu očetu, ki dela ali pa mogoče celo več ne dela tukaj, ampak že nekje v tujini, matere, ki ne znajo jezika, potem, kako dobijo zaposlitev? Po navadi ne, kajne, ampak koristijo te socialne transfere tukaj v Sloveniji in če boste vi zdaj to periodično preverjanje znova ukinili, boste pač na široko odprli vrata ponovnim zlorabam socialnih transferov, ki so se pa izkazale v preteklosti in o katerih so tudi mediji poročali. replika. **ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi):** Hvala za besedo, predsedujoči. Ja, saj bom zelo kratek. Najbrž ste vsi slišali, ko je državni sekretar rekel, da se strinja, da bi plače morale biti višje, se pravi, plače tistih, ki pri nas delajo, bi morale biti višje, to je povedal državni sekretar, glasovali in naredili ste pa ravno nasprotno. Veste, spoštovani državljani, to je točno tisto, za kar ne verjemite vsega, kar slišite v tem Državnem zboru, ampak glejte kaj bo kdo naredil. Hvala. Hvala. Želi še kdo razpravljati pri teh členih in amandmajih k tem členom? (Ne.) Vidim, da ne, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 28. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Vidim, da ni interesa za razpravo.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

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade. Gospa Nikolina Prah, državna sekretarka na Ministrstvu za finance, izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Problematika omejevanja kreditiranja potrošnikov je postala aktualna v letu 2019, ko je Banka Slovenije sprejela makrobonitetni ukrep, s katerim je kreditiranje prebivalstva omejila. Ta ukrep je bil pravzaprav odziv na makrobonitetna priporočila, ki jih je Banka Slovenije kot regulator bančnega sistema izdala že v letih 2016 in 2018, ker pa jih banke niso dosledno upoštevale, je menila, da je tak ukrep potrebno sprejeti kot obvezujoč. Problematičen je pa postal letos, predvsem januarja, ko je prišlo do znatnega povečanja minimalne bruto plače. Posledica takega povečanja je bila, da se je pa zmanjšala kreditna sposobnost prebivalstva. Zato se je Vlada po predhodnem posvetu z Banko Slovenije odločila, da bo poiskala neko ustrezno rešitev, ki bo te zadržke, ki so Banko Slovenije vodili k takšnemu tolmačenju zakona, poskusila odpraviti. Banka Slovenije je namreč navezovala makrobonitetni ukrep na izvajanje oziroma na določbo zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, ki ga pa s tem predlogom zakona poskušamo nasloviti oziroma to nejasnost pri razlagi nekoliko odpraviti. Zato predlagamo sprejetje dopolnitve Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema, s čimer se bo razjasnilo, da pooblastila Banke Slovenije pri izrekanju makrobonitetnih ukrepov so povsem jasna in se določno napiše, da nadzorni organi pri sprejemanju makrobonitetnih ukrepov niso vezani na predpise, ki urejajo izvršbo in zavarovanje. S predlogom zakona bomo tako omogočili (nadaljevanje) določanje makrobonitetnih ukrepov s strani Banke Slovenije na področju omejevanja kreditiranja prebivalstva, da na njih ne bo vplivala vsakokratna korekcija minimalne bruto plače, ampak samo njena torej neodvisna ocena Banke Slovenije kot regulatorja, ki je sicer tudi odgovorna za stabilnost finančnega sistema in je pri tem avtonomna in neodvisna in tudi te ukrepe sprejema. V tej luči edina tudi razpolaga z vsemi relevantnimi podatki in analizami o stanju v bančnem sistemu, vključno torej tudi s podatki o zadolženosti prebivalstva in tudi pravnih oseb. S predlaganim zakonom torej odpravljamo trenutne nejasnosti glede vezanosti Banke Slovenije na določbe predpisov, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, s tem pa v ničemer ne posegamo v pristojnosti Banke Slovenije, da bo še naprej sprejemala takšne makrobonitetne ukrepe, za katere bo ocenila, da so najprimernejši za slovenski bančni sistem, zadolženost prebivalstva in širšo finančno stabilnost. V zaključku samo še poudarim, da se s predlogom zakona pa ne posega v položaj kreditojemalca v primeru, če bi v končni fazi bila izvršba nad njegovimi sredstvi zaradi neplačevanja kreditov opravljena. V teh primerih še vedno veljajo vse omejitve izvršbe, ki so sicer določene v Zakonu o izvršbi in zavarovanju. Tako da predlagam, da predlog zakona podprete. Hvala.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 Hvala lepa, gospod predsedujoči. Državna sekretarka, poslanke in poslanci. Odbor za finance je na 8. seji, 24. 3. 2023, kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada po skrajšanem postopku. Odbor je kot gradivo za sejo poleg predloga zakona obravnaval še mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Državnega sveta, zahtevo za sklic izredne seje za obravnavo točke dnevnega reda in pa stališče Vlade do mnenja Državnega sveta. poslovniškem roku amandmaji niso bili vloženi. Na seji odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Banke Slovenije in pa Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. V uvodni obrazložitvi je državna sekretarka predstavila problematiko omejitve kreditne sposobnosti prebivalstva v povezavi z višino minimalne plače. Ob tem je predstavila glavni cilj in poglavitne rešitve predloga zakona, ki se nanaša na pristojnost Banke Slovenije za določanje kreditne sposobnosti potrošnikov. Pojasnila je, da bo predlagana dopolnitev omogočila Banki Slovenije sprejemanje makrobonitetnih ukrepov, za katere bo ocenila, da so najprimernejši za slovenski bančni sistem, zadolženost prebivalstva in pa širšo finančno stabilnost. S tem se bo ob višji kreditni sposobnosti prebivalstva povečala tudi dostopnost potrošniških potrošnikov do kreditov. Ob zaključku je podala pojasnilo k pomisleku iz pisnega mnenja Zakonodajno-pravne službe glede na tega ali mora biti predlagan odstop določen za vse nadzorne organe, tudi torej tudi za Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Agencijo za zavarovalni nadzor, ali pa bi bilo potrebno odstop od splošne ureditve bolj ozko določiti. Pojasnila je, da predlog zakona ne ureja na novo odstopanja od splošne ureditve, za to amandma ni potreben. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pomislek iz pisnega mnenja, ki ga je pred tem izpostavila državna sekretarka, ter na predlog zakona po danem pojasnilu ni imela več pripomb. Predstavnik Banke Slovenije je pozdravil rešitve iz predloga zakona, ki bodo Banki Slovenije omogočili večjo fleksibilnost pri prilagajanju makrobonitetnih ukrepov vezanih na kreditiranje prebivalstva. V razpravi so članice in člani odbora predlog zakona soglasno podprli, saj izboljšuje možnost kreditne sposobnosti prebivalstva, obenem so bili kritični do preteklega zavezujočega makrobonitetnega ukrepa Banke Slovenije, vezanega na omejitve kreditiranja potrošnikov, s katerimi je Banka Slovenije pretirano omejila kreditno sposobnost predvsem mladim in pa družinam. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o obeh členih predloga zakona in jih tudi sprejel. Glede na to, da Odbor za finance kot matično delovno telo k predlogu zakona ni sprejel nobenega amandmaja, odbor predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona sprejme v predloženem besedilu. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Levice, zanjo gospod Milan Jakopovič. Izvoli.

določil znesek, ki mora ostati potrošniku vsak mesec po poplačilu vseh obrokov iz kreditnih pogodb skladno z drugim odstavkom 11. člena sklepa o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja potrošnikov. Pri tem se Banka Slovenije sklicuje na Zakon o izvršbi in zavarovanju, ki takšen znesek določa v primeru izvršbe. V izhodišču to pomeni 76 % bruto minimalne plače. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema pa dovoljuje, da banke ocene o kreditni sposobnosti ne vežejo na vsakokratni izračun minimalne plače, a jih k temu ne obvezuje. Daje jim to možnost, da bodo lahko prilagajale makrobonitetni ukrep glede omejitve kreditiranja potrošnikov neodvisno od sprememb višine minimalne plače in bodo lahko določile tudi drugo merilo za presojo zneska, ki mora na mesečni ravni ostati kreditojemalcu. Rešitev je sprejemljiva tudi zato, ker zakon ne posega v Zakon o izvršbi in zavarovanju, kjer je določena višina, višina izvršbe, po domače, koliko denarja mora ostati na računu posameznika, v kolikor je predmet izvršbe. Posega samo v to, da v kolikor banka presodi in to ji je s tem predlogom sedaj omogočeno ter ni več vezano zgolj na diskrecijsko pravico pri 10 % vlog vlogo prosilcev odobri, četudi ima na računu manj od trenutno predpisanega zneska. Na podlagi lastnih analiz in oceni kateri ukrep je najprimernejši. Problematika omejitve kreditiranja potrošnikov namreč postaja pereča, ker se vsako leto poviša znesek minimalne plače, na katerega je vezana kreditna sposobnost, kar negativno vpliva na kreditno sposobnost gospodinjstev. Ob tem opozarjamo na nujnost ustrezne zaščite in zavarovanja socialnega položaja potrošnikov kreditojemalcev ob določanju in odločanju novih najprimernejših meril. V Levici bomo v danih razmerah predlog zakona podprli. Hvala. Stališče Poslanske skupine Svoboda bo predstavila gospa Andreja Kert. hvala lepa za besedo. Banka Slovenije je novembra 2019 uvedla zavezujoč makrobonitetni ukrep, čigar namen je bil vzpostaviti minimalne kreditne standarde za nova posojila in omejiti prekomerno zadolževanje potrošnikov. Za določitev zneska, ki naj bi po poplačilu kredita mesečno ostal kreditojemalcu za kritje nujnih življenjskih stroškov je Banka Slovenije uporabila določila zakona o izvršbi in zavarovanju. Torej, je ta znesek trenutno 76 % bruto minimalne plače. Ob potezo Banke Slovenije se je takrat obregnila širša javnost, med drugim tudi takratni premier Šarec. Dejal je, da zaradi nje mladi, mlade družine in manj premožni nikoli ne bodo prišli do svojega stanovanja ali drugih dobrin, ki si jih brez kredita in zaradi nizkih plač nikoli ne bodo mogli privoščiti. Banka Slovenije sicer kasneje, a šele sredi lanskega leta, makrobonitetni ukrep malce omilila, s čimer so banke lahko kreditirali tudi tiste komitente, ki jim po plačilu mesečnega obroka ostane manj od predpisanega zneska. To pa žal velja le za največ 10 % njih njihovih poslov. Problematika se je pred meseci še dodatno zaostrila. Z novo minimalno plačo se je določeni znesek za kritje nujnih življenjskih stroškov za to povečal z 816 na 914 evrov, s tem se je še dodatno znižala kreditna sposobnost kreditojemalcev, predvsem tistih s prihodki nižjimi od povprečne plače. Ker je smiselno, da za omejevanje kreditiranja potrošnikov ne bi veljale omejitve, ki sledijo zakonu o izvršbi in zavarovanju, je ustrezno to jasno zapisati z dopolnitvijo zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema. V gibanju Svoboda smo si zato v preteklih mesecih prizadevali, da bi rešili situacijo, v kateri je številnim državljanom, predvsem mlajšim, onemogočen najem kredita za nakup stanovanja. Vso podporo smo namenili pripravi zakona, ki je danes pred nami. Veseli nas, da so na seji Odbora za finance predlog zakona podprli tudi poslanci, predstavniki opozicije. Verjamemo namreč, da bo Banka Slovenije s predlagano rešitvijo omilila pogoje kreditiranja na način, ki bo še vedno omogočal obvladovanje tveganj v bankah na eni strani, na drugi strani pa odprla dodatne možnosti predvsem mladim družinam, da bodo lažje prišli do sredstev za reševanje perečih stanovanjskih izzivov, zato bomo v Poslanski skupini Svoboda predlog zakona tudi soglasno podprli.

Svet Banke Slovenije je na podlagi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema v preteklih letih sprejel več ukrepov. Cilj teh ukrepov je bil vzpostaviti minimalne kreditne standarde za nova posojila in omejiti prekomerno zadolževanje potrošnikov. S tem namenom je bil določen znesek, ki mora po poplačilu kredita mesečno ostati kreditojemalcu za kritje nujnih življenjskih stroškov. Vprašanje nujnih življenjskih stroškov pa je že urejeno v Zakonu o izvršbi in zavarovanju, ki določa omejitve izvršbe tako, da se dolžnikove denarne prejemke ali prilive ohranja v višini 76 % bruto minimalne plače. V začetku leta 2023 se je povišal znesek minimalne plače iz 1074,73 evra bruto na 1203,36 evra bruto, posledično pa se poveča tudi zahtevani znesek, ki na določenem odstotku ohranja dolžnikove denarne prejemke in na katerega ni mogoče poseči z izvršbo. Ta znesek se je povečal za 816,57 evra na 914,55 evrov. Zaščita potrošnikov pred prekomerno izvršbo pa jo je v tem primeru pomenila tudi njihovo nižjo kreditno sposobnost, ki so jo v preteklih mesecih neposredno občutila gospodinjstva in potrošniki v Republiki Sloveniji. S predlagano dopolnitvijo Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema se odpravlja neposredni vpliv spremembe višine bruto minimalne plače na kreditno sposobnost gospodinjstev in zagotavlja primerno zaščito potrošnikov. Banka Slovenije bo lahko prilagajala makrobonitetni ukrep glede na omejitve kreditiranja potrošnikov neodvisno od sprememb višine bruto minimalne plače. Banka Slovenije bo po uveljavitvi predlagane dopolnitve zakona lahko določila tudi drugo merilo za presojo zneska, ki mora na mesečni ravni ostati kreditojemalcu, na primer na podlagi ocene nujnih življenjskih stroškov. Banka Slovenije bo na tak način lahko svojo funkcijo sprejemanja in prilagajanja makrobonitetni ukrepov izvajala na podlagi lastnih in drugih analiz oziroma ugotovitev ter ob upoštevanju ostalih predpisov vezanih na bančni sistem. Posledično bo torej lahko sprejemala takšne makrobonitetne ukrepe, za katere bo ocenila, da so najprimernejši za slovenski bančni sistem, zadolženost prebivalstva in širšo finančno stabilnost. Izhajajoč iz navedenega bomo v Slovenski demokratski stranki Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema podprli.

Prvi razlog je ta, da je res potrebno, da Banka Slovenije dobi oziroma kot priporočila dobi nove kriterije glede kreditiranja prebivalstva. Namreč prebivalstvo ni bilo tisto, ki bi bilo izdatno podvrženo tveganjem. Če se spomnimo nastanka bančne luknje, za nastalo bančno luknjo pred 12, 13 leti niso bili krivi krediti, ki so jih dobili davkoplačevalci, torej državljani, ampak je bil problem zlasti v slabih kreditih, ki so jih pač prejemale različne gospodarske družbe na takšen in drugačen način in tam se je v bistvu zalomilo. Ljudje, ki najamejo, ki imajo zelo dobro, jasno finančno sliko, izdelano program, kako bodo ta kredit financirali in če se jim zalomi, bodisi izgubijo zaposlitev bodisi se karkoli kaj drugega zgodi, ima banka zelo močna kritja, poroštva, da tudi pride nazaj do tega kredita, se pravi, do teh finančnih sredstev. Torej vsi tisti, ki ste kdaj šli po kateri koli kredit, veste koliko ste mogli izpolniti obrazcev, pa koliko poroštev ste mogli dobiti, da ste lahko kredit dobili. Torej v preteklosti je Banka Slovenije bila tukaj zelo mačehovska in imela mačehovski odnos do kreditiranja prebivalstva. To politiko v bistvu v zadnjem letu dni, dveh letih dodatno zaostrovala in

s povprečno plačo lahko plačuje najemnino na primer v višini 700 evrov, ne more pa plačevati torej kredita v višini 500 evrov. Torej na takšen način ne moremo postopati do tistih, ki bi karkoli kaj lahko si ustvarili, prišli do lastniških stanovanj ali na kakršenkoli način drugače

Jaz si samo to želim, ker veste, da je Banka Slovenije samostojen organ, institucija, neodvisna od države, lahko rečemo tako, v preteklosti je marsikdaj delovala kot država v državi, da bo v bistvu res spoštovala te kriterije, tako kot je bilo tudi v preteklosti obljubljeno. Tudi na Komisiji za nadzor javnih financ smo imeli to temo z bančniki odprto in takrat je bilo veliko predlogov navrženih na mizo, kaj vse bi lahko naredili, ampak ti blažilniki, ki so do zdaj bili uvedeni, so popolnoma neživljenjski, napačni zlasti do tistih ljudi, ki želijo karkoli kaj ustvariti. Zaostrovanje denarne politike in določenih segmentov kje so lahko tveganja, so zlasti lahko tam kjer se podeljujejo recimo slabi krediti za različne naložbe, takšnih in drugačnih holdingov pri prevzemanju podjetij in tako naprej, kar smo že videli recimo v preteklosti. Če pogledate koliko je bilo fizičnih oseb, ki niso poplačale svojih dolgov bankam, teh je zelo malo, kajti zelo hitro banka postopa, pa ti v bistvu vse tisto, kar si zastavil, lahko tudi odvzame in zelo hitro proda. Torej govorimo o slabih, velikih kreditih, ki so bili v preteklosti. Zaradi tega ta zakon je dobronameren, ne vidimo nobenih težav in ga bomo v Novi Sloveniji podprli. Hvala. Gospod Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. izvoli. Hvala predsedujoči. Spoštovana predstavnica Vlade, kolegice in kolegi. Konec leta 2019, ko je Banka Slovenije uvedla ukrepe, s katerimi je omejila kreditno sposobnost prejemnikov nižjih plač, je Poslanska skupina Socialnih demokratov sklicala nujno sejo pristojnega parlamentarnega odbora. Že takrat smo opozarjali, da je Banka Slovenije izbrala prestrog ukrep, ki bo močno prizadel tudi ljudi z najnižjimi dohodki. Banka Slovenije je takrat in vse do danes vztrajala, da nima druge možnosti, da mora poskrbeti za varnost kreditojemalcev in jim preprečiti najemanje kreditov, ki jih ne bi mogli odplačati, in da mora upoštevati varovane prihodke ljudi, ki so z zakonom zavarovani pred izvršbo. Več kot tri leta se je ta ukrep, ki je mnogim preprečeval pridobitev celo najmanjšega bančnega posojila, svetohlinsko opravičeval z dejstvom, da država preprečuje izvršbo na velik del dohodkov, zato ga banka ne more upoštevati pri presoji kreditne sposobnosti. Največje žrtve takega pristopa bančnega regulatorja so bile zato osebe z najnižjimi osebnimi dohodki, predvsem pa starši, ki vzdržujejo svoje otroke. Za banke so kljub nedavnim dvigom minimalne plače kreditno nesposobni. Po več kot treh letih izvrševanja omejevalnih ukrepov, ki jih je Banka Slovenije v vmesnem času le minimalno omilila, je Vlada v sodelovanju z regulatorjem le našla način kako preprečiti nadaljnjo zlorabo varovanih prihodkov. V zakonu, ki Banki Slovenije postavlja okvirje za makrobonitetni nadzor, se bo tako izrecno zapisalo, da pri presoji pogojev kreditne sposobnosti ni potrebno upoštevati dohodkov, ki so varovani pred izvršbo, seveda pa krovni zakon, ki tako izvršbo preprečuje, ostaja v veljavi in tudi bankam preprečuje poplačilo iz teh sredstev. Sprejem tega zakona torej ne garantira, da bo Banka Slovenije bankam omilila pogoje kreditiranja, pomeni pa odstranitev temeljnega izgovora s katerim je regulator opravičeval svoje neukrepanje. Zato je zdaj žoga pri Banki Slovenije. Od njenih ravnanj je zdaj odvisno, ali bodo fizičnim osebam olajšali presojo kreditne sposobnosti ali pa bo našla nov razlog za nadaljnje izključevanje ljudi, katerih dohodki so nižji od povprečne plače. Poslanski skupini Socialnih demokratov upamo, da bo bančni regulator ravnal razumno in tudi ljudem z nižjimi dohodki pravično presodil njihovo kreditno sposobnost. Predlog zakona, ki to omogoča, bomo soglasno podprli in z zanimanjem spremljali njegovo izvajanje.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

Hvala.